Borist hafa bréf frá félags- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 822, um tekjur og skerðingar ellilífeyrisþega, frá Ólafi Ísleifssyni, þskj. 1090, um leiðsöguhunda, frá Andrési Inga Jónssyni, og á þskj. 918, um heimilisuppbót og sérstaka uppbót almannatrygginga og aldurstakmörk námsmanna, frá Ólafi Þór Gunnarssyni.

Vill einhver hér inni eða þarna úti í okkar ríka samfélagi reyna að tóra á 230.000 kr. á mánuði eftir skatt, hvað þá á minni fjárhæð en það?

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda og öllum sem þurfa skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra hluta. Þá skal börnum tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, segir stjórnarskráin. Börn í sárafátækt, eldri borgarar í sárafátækt, atvinnulausir í sárafátækt og félagsbótaþegar í sárafátækt. Er ekki kominn tími á sanngirni og réttlæti handa öllum, að allir séu jafnir fyrir lögum og njóti mannréttinda og þá ekki síst að börnum sé tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst?

En ég minni á að það er líka til önnur leið sem er að auka kolefnisbindingu, bæði með skógrækt og endurheimt votlendis, ég tala nú ekki um niðurdælingunni nýju sem æ oftar er verið að kynna fyrir okkur þessa dagana. Ef

Herra forseti. Nýverið tók hv. þm. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir til máls hér á þingi og hvatti Íslendinga til að ferðast innan lands og þá sérstaklega í svefnherberginu.

En aftur að áskoruninni og svefnherberginu. Fyrir fjölmarga er það ekki nóg. Mörg pör og einstaklingar þurfa hjálp. Ástæða ófrjósemisvanda getur verið af ýmsu tagi. Ófrjósemi er ekki val. Það að þurfa að fara aftur og aftur í ófrjósemisaðgerðir er andlega og líkamlega erfitt og ekki síst dýrt ferli. Í Danmörku hefur svipuð þróun verið í gangi í nokkurn tíma og hafa Danir reynt að finna leiðir til að bæta aðgengi að frjósemismeðferð. Þar bjóðast fólki þrjár meðferðir því að kostnaðarlausu innan almenna heilbrigðiskerfisins. Hugmyndir hafa verið uppi um að bæta um betur.

Í dag niðurgreiða Sjúkratryggingar fyrstu meðferð um 5% og aðra til fjórðu meðferð um 65% en taka ekki þátt í kostnaði ef aðstoð er sótt erlendis. Ég spyr, herra forseti: Teljum við það ásættanlegt? Viljum við einungis að þeir efnamiklu geti fengið nauðsynlega aðstoð? Ef við viljum fjölga fæðingum á Íslandi hljótum við að byrja á því að auðvelda þeim sem vilja eignast börn að fá aðstoð sem þörf er á.

Í morgun komu sérfræðingar á því sviði fyrir velferðarnefnd og óhætt að segja að margt hafi komið fram sem gefur tilefni til þess að fara fram á það með fullum þunga og öllum tiltækum ráðum að fá sýnin heim. Líf og heilsa kvenna er í húfi. Í fréttum í fyrradag var sagt frá því að samskipti hafi verið milli Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Landspítala síðastliðinn vetur. Óskað var eftir svörum um getu spítalans til að greina sýni svör bárust sama dag frá spítalanum um að hann gæti tekið við HPV-rannsóknum strax um áramótin og frumurannsóknum með fyrirvörum. Þau samskipti áttu sér stað áður en viðræður hófust við rannsóknastofuna í Danmörku. Samkvæmt Ríkiskaupum eru rannsóknir sýna útboðsskyldar. Fjármálaráðuneytið hefur bent á það og samkvæmt síðustu fréttum af málinu virðist engin vinna við útboðsgerð vera í gangi. Það verður að snúa af þeirri leið sem nú er farin og virkar augljóslega ekki. Það er algerlega óboðlegt að ætla konum að bíða í fullkominni óvissu. Líf og heilsa kvenna er meira virði en svo að ekki sé hægt að skipta um skoðun. Ég bið hæstv. heilbrigðisráðherra að gera það, að skipta um skoðun og fá sýnin heim.

Þetta er gott mál sem er verið að leggja fram með yfirgnæfandi stuðningi hér á Alþingi. En það virðist vera að einn flokkur ákveði að leggja þetta mál upp þannig að það sé rétt að sá ótta og tortryggni gagnvart því við almenning í landinu. Þarna er verið að gera eitthvað sem er ekki gott í samhengi hlutanna.

Það erum við að gera með því frumvarpi sem hér liggur fyrir um málefni innflytjenda. Við erum að tengja Fjölmenningarsetrið, sem hefur sinnt sínu hlutverki vel og hefur verið staðsett á Ísafirði, og víkka það núna inn á höfuðborgarsvæðið, það er verið að samræma móttöku kvótaflóttamanna og hælisleitenda og að Fjölmenningarsetur geti veitt sem bestar upplýsingar um þá þjónustu sem er í boði til þeirra sveitarfélaga sem hafa verið að taka á móti kvótaflóttamönnum og auðvitað heilt yfir gagnvart innflytjendum hér á Íslandi. Við eigum að sýna þann þroska að geta gert þetta með almennilegum hætti og gera það sem best, við sem rík þjóð, en snúa þessu máli ekki á hvolf, að þarna sé einhver stórhætta á ferðinni, að við séum að opna fyrir

sitt; að ganga í ESB og taka upp evruna. Ef við höfum ekki krónuna til að taka höggið vegna ytri áfalla verður að líta á tillögu Viðreisnar sem tilboð um stórfellt atvinnuleysi þegar á bjátar í þjóðarbúskapnum. Verðbólgan er orðin mikið áhyggjuefni. Ekkert lát er á henni og hún er langt umfram markmið Seðlabankans. Ríkisstjórnin hefur engan viðbúnað til að verja heimilin sem mörg hver standa berskjölduð vegna tekjusamdráttar og atvinnuleysis. Engin viðleitni er höfð uppi til að koma t.d. í veg fyrir að lánastofnanir velti fjárfestingarmistökum eða óhóflegum rekstrarkostnaði

Að lokum: Umræða gærdagsins um hælisleitendamál dró skýrt fram að við hér uppi á Íslandi fylgjum stefnu sem nágrannaþjóðir hafa látið af og lýsa sem mistökum. Við svo búið má ekki standa.

Virðulegi forseti. Framsóknarflokkurinn hefur allt síðastliðið ár lagt áherslu á stuðningsaðgerðir til að fleyta fólkinu í landinu í gegnum kreppuna sem Covid skapar. Nú þegar við sjáum til lands í glímunni við farsóttina er mikilvægt að missa ekki einbeitinguna. Með góðri samvinnu getum við haldið út og brúað síðustu vikurnar með lokaspretti sem tengir saman aðgerðir, viðheldur tekjum fólks og auðveldar fyrirtækjum að hefja vöxt. Stjórnvöld kynntu fyrir helgi á annan tug aðgerða, þar á meðal verða lokunarstyrkir framlengdir, fleiri geta sótt um viðspyrnustyrki, endurráðningar í fyrra starfshlutfall eru styrktar, bætt í ýmsar félagslegar ráðstafanir og úrræðum í menntakerfinu fram haldið. Mikilvægt er að fjárfesta í fólki og tryggja afkomu heimila en samt samhliða því þarf að vinna gegn neikvæðum áhrifum faraldursins á einstaklinga. Það er best gert með því að tryggja fólki tækifæri til sjálfseflingar, hvort sem er í gegnum nám, félagslega þátttöku eða þjónustu heilbrigðiskerfisins. Í gegnum allan faraldurinn hefur verið lögð áhersla á tækifæri til menntunar, þátttöku barna í íþróttum og ýmis félagsleg úrræði. Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að sjá núna að fjármagn verði aukið til geðheilbrigðismála, félagslegra aðgerða og menntunar. Úrræðin sem gripið hefur verið til hafa nýst samfélaginu vel. Nemendum hefur fjölgað bæði á framhalds- og háskólastigi á milli skólaára. Ljóst er að þar skipti yfirlýsing menntamálaráðherra í fyrravor

Herra forseti. Síðustu fjöldamörg ár hafa hjúkrunarheimilin í landinu verið rekin með miklum halla. Fjárveitingar frá ríkisvaldinu til heimilanna, sem aðallega eru í formi daggjalda, hafa ekki hækkað í takt við verðlag eða kröfur um þjónustustig. Á þetta hafa Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu margoft bent og vilja leiðréttingu en tala fyrir daufum eyrum stjórnvalda. Hjúkrunarheimilin eru ýmist rekin af sveitarfélögunum eða í félagaformi og þá af sjálfseignarstofnunum, einkahlutafélögum eða félagasamtökum. Nýlega kom út fróðleg skýrsla um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila.

Sveitarfélög víða um land hafa þannig hlaupið undir bagga og neyðst til að leggja rekstrinum til fjármagn sem hefur lengi verið að sliga mörg sveitarfélög. Þetta hafa sveitarfélögin þurft að gera þrátt fyrir að ríkið beri ábyrgð á málaflokknum og daggjöldin eigi að duga til að greiða fyrir veitta þjónustu. Það er sami aðilinn, ríkið, sem setur fram þjónustukröfurnar en þráast svo við að greiða samkvæmt því. Samningar við ríkisvaldið um greiðslur fyrir þjónustuna hafa verið tafsamir eins og víða á sviði heilbrigðismála og einkennst af þursahætti og þvermóðsku. Af þessum sökum hafa fjölmörg sveitarfélög ákveðið að skila rekstri hjúkrunarheimila til ríkisins. Það stefnir í að ríkið fái málaflokkinn meira og minna allan í fangið eins og kannski var ætlunin því að nú eru tímar miðstjórnarvaldsins. Miðstjórnin mun sjá um gamla fólkið,

Við erum með lausnina fyrir framan okkur og við eigum að nýta hana. Fjölbreytt rekstrarform tryggði aukna þjónustu og svaraði eftirspurn á höfuðborgarsvæðinu. Þar tókst að manna heilsugæsluna. Af hverju mega ekki íbúar annars staðar á landinu búa við sama aðgengi að heilsugæslu og höfuðborgarbúar? Finnum lausnir sem virka og það strax. Virðulegi forseti. Það er svolítið kaldhæðnislegt að horfa á ríkisstjórnarflokk tala eins og hann sé í stjórnarandstöðu. Í kostaðri auglýsingu Sjálfstæðisflokksins lýsa þingmenn og ráðherrar hans heilbrigðisstefnu sem rímar hvergi við það sem þessi ríkisstjórn hefur gert í heilbrigðismálum og rammar alls ekki inn hvernig hv. þingmenn greiða síðan atkvæði hér í þingsal þegar þessi mál koma fram. Þetta sama fólk talar um mikilvægi þess að styrkja heilbrigðiskerfið með samstarfi ríkisrekinnar þjónustu og einkarekinnar þjónustu. Mér finnst það frábært. En hver er veruleikinn á þessu tímabili? Annað hvert úrræði sjálfstætt starfandi aðila í heilbrigðiskerfinu er í hættu. Við þekkjum framkomu við einkarekna heilsugæslu, sjúkraþjálfara, talmeinafræðinga, Krabbameinsfélagið, sálfræðinga og sjálfstætt starfandi lækna. Þessi ríkisstjórn hefur ekki gert neitt nema þrengja að þessum aðilum eða ekki samið við þá. Og hvað gerist við það, virðulegi forseti? Biðlistar lengjast og fólkinu okkar líður verr. Þjónustan versnar um land allt. Viðreisn er sá flokkur sem hefur staðið vaktina gegn nákvæmlega þessu rugli. Við höfum lagt fram mál um styttingu biðlista, t.d. í mjaðma- og liðskiptaaðgerðir. Og hvað gerir þessi flokkur sem kostar nú auglýsingar um að það verði að laga þetta? Hann kýs gegn hamast á rauða takkanum eða stoppar að málin fái framgang. Þegar þingheimur samþykkti mál okkar Viðreisnar um að sálfræðingar kæmu undir sjúkratryggingakerfið, það yrði hugsað um andlega líðan jafnt á við líkamlega, þá kom fjármálaráðherra daginn eftir og agnúaðist út í málið. Svo þegar við vöruðum eindregið við flutningi á krabbameinsskimunum úr landi, sem þýðir skerta þjónustu við konur og missi þekkingarstarfa, hvað gerði þessi sami flokkur? Ekkert. Ekkert, herra forseti. Það er kaldhæðnislegt að sjá þessar auglýsingar um báknið burt. Þær eru ákveðinn brandari.

Herra forseti. Í gær var sérstök umræða í þinginu um efnahagsmál. Þar benti ég m.a. á að íslenska krónan væri stór áhættuþáttur í íslensku efnahagslífi og þar með fjármálum heimila og fyrirtækja.

Viðbrögð fjármálaráðherra vöktu athygli oddvita Viðreisnar í Suðurkjördæmi, Guðbrands Einarssonar, forseta bæjarstjórnar í Reykjanesbæ, en hann var líka formaður Verslunarmannafélags Suðurnesja um árabil. Guðbrandur sagði á Facebook-síðu sinni, með leyfi hæstv. forseta: „Íslenska krónan er blessun segir fjármálaráðherra af því að það er hægt að breyta gengi hennar. Gengislækkun er hins vegar bara eignatilfærsla frá almenningi til þeirra sem eiga gjaldeyri eða eru í útflutningi. Í hruninu var kaupmáttur launafólks helmingaður með gengisfellingum. Að viðhalda krónu er bara einföld leið til að stela af fólki.“ Guðbrandur kjarnar vandann vel og afleiðingar hans í þessari færslu sinni. Herra forseti. Sagan kennir okkur að meint blessun krónunnar er fljót að breytast í bölvun. Sviptingar í gengi krónunnar hafa slæm áhrif um allt samfélagið og eru þannig frekar rót vandans en lækningin við honum. Krónan kemur ekki í veg fyrir atvinnuleysi. Krónan kemur ekki í veg fyrir verðbólgu. Krónan tryggir ekki samkeppnishæfa vexti. Það eru einfaldlega rangar staðhæfingar. Krónan hjálpar ekki til við að byggja upp traustara og fjölbreyttara atvinnulíf sem byggist á hugviti og tækni. Hún dregur úr möguleikum en eykur þá ekki. Íslenska krónan er ekki blessun.

Þegar betur er að gáð getur lánið numið 6% álagi á grunnframfærsluna en stendur hins vegar aðeins þeim námsmönnum til boða sem hafa ekki verið með tekjur yfir heimiluðu frítekjumarki árið 2020, sem sagt ekki síst þeim stúdentum sem ekki hafa þurft að vinna með námi. Forsvarsfólk stúdenta hefur gagnrýnt ráðherrann harðlega fyrir dugleysi í að ráðast að raunverulegum rótum vanda stúdenta sem við vitum öll að er grunnframfærslan sjálf. Hún er enn of lág. Það sem stúdentar eru að biðja um er í raun ekki annað en að hægt sé að lifa af námslánum og að framfærslan samsvari dæmigerðu neysluviðmiði félagsmálaráðuneytisins. Það er krafa sem við þekkjum og sem stúdentar hafa barist fyrir árum saman.

ekki að nokkru leyti. Viðreisn lagði þá fram breytingartillögu til að bæta þar úr. Hún var felld. Í fyrra var hækkun á grunnframfærslu 0 kr. Hið sama gerðist aftur 1. apríl; engin varanleg hækkun. Það þýðir ekki að pakka aðgerðum eins og þessum inn í fínar umbúðir með slaufu og segja að verið sé að mæta kröfum stúdenta þegar reyndin er allt önnur. Forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands kjarnaði þetta vel á dögunum þegar hún sagði: Ef kallinu er ekki svarað þegar neyðin er mest, hvenær þá? þeirri umræðu sem ég hóf hér um endurvinnslu á heyrúlluplasti. Kerfið hefur verið óbreytt þrátt fyrir ábendingar um meingallað kerfi. Það hvetur ekki til endurvinnslu innan lands

Kerfið hvetur ekki til hreinsunar og böggunar fyrir vigt heldur að það séu vigtuð óhreinindi og vatn. Eins og ég fór yfir í fyrri ræðu minni í gær um þessi mál er stór hluti af því sem verið er að greiða fyrir vatn og drulla. Tölur sem síðan eru birtar um endurvinnslu á plasti eru þar með skakkar, rangar, þær eru blekking. Árangurinn er ekki í neinu samræmi við það þegar verið er að tala um góðan árangur okkar á því sviði.

í Hveragerði. Það er ákveðinn tvískinnungur í þessum málum og það er með ólíkindum að stofnunin, Úrvinnslusjóður, hafi ekki brugðist við þessu og að ráðuneyti umhverfismála hafi ekki brugðist við þessu. Það vekur eftirtekt að stofnunin hefur ekki skilað ársreikningi síðan 2016.

Forseti. Í gær var ég kynntur sem 15. þingmaður kjördæmis, sem var ágætisáminning um það hversu ójöfn skipting er á þingsætum hér á landi. Ef skipting þingsæta ætti að vera sem jöfnust milli núverandi kjördæma eftir fólksfjölda ætti Norðvesturkjördæmi

Það er þó ekki eina skiptingin sem er ójöfn. Skipting sæta milli þingflokka er einnig mjög ójöfn. Miðað við hlutfallslegt fylgi flokka fékk Sjálfstæðisflokkurinn tvö aukaþingsæti, Framsóknarflokkurinn fjögur, Samfylkingin eitt og Björt framtíð eitt aukaþingsæti í kosningunum 2013. Í kosningum 2016 fékk Sjálfstæðisflokkurinn fimm auka þingsæti, Vinstrihreyfingin – grænt framboð tvö aukaþingsæti, Píratar tvö og Viðreisn eitt. Málin flækjast hins vegar enn meira þegar hinn svokallaði 5% þröskuldur bætist við. Þá skekkist skiptingin enn meira og nógu slæm er hún þó. Auðveldasta lausnin á þessu vandamáli er að fjölga jöfnunarsætum. Það þarf ekki að breyta stjórnarskránni til þess og ætti ekki að vera ævintýraleg, óvænt uppákoma, eins og var haft eftir forseta þingsins í fréttum RÚV í gær. Það er nákvæmlega ekkert flókið eða ósanngjarnt við að fjölga jöfnunarþingmönnum, mjög einfalt þegar allt kemur til alls. En augljóslega þarf þó að laga fleira til að gera kosningakerfi okkar sanngjarnt. Til að hlutfall atkvæða til flokka endurspeglist í hlutfalli þingsæta þarf að afnema 5% regluna og helst að fjölga þingmönnum. Ágætt fyrsta skref væri þó ef ráðherrar myndu stíga til hliðar sem þingmenn. Flokkarnir sem ráða og hafa ráðið hafa hins vegar ekki viljað breyta. Þeirra er ævintýralega ósanngjarna lýðræðið sem við búum við, lýðræði sem getur búið til meiri hluta úr minni hluta atkvæða.

Hann tekur þar á samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða, hvernig þeir þættir móta tekjur ellilífeyrisþega og öryrkja og hvernig ofnotkun skerðinga í almannatryggingakerfinu stýrir lágtekjuvanda lífeyrisþega. Hann færir rök fyrir því að bæði frítekjumark almannatrygginga og hámark lífeyris sé allt of lágt. Staðreyndin er sú að útgjöld íslenska ríkisins vegna ellilífeyris eru ein þau lægstu sem þekkjast meðal þróaðra vestrænna ríkja. Þegar kemur að velferðarkerfinu í heild sinni er ljóst að Ísland er meðal þeirra landa innan OECD sem ver hvað minnstum hluta af landsframleiðslu til velferðarmála. Þar er Ísland langt á eftir Norðurlandaþjóðunum.

Hins vegar fær stóreignafólk, sem borgar sér fjármagnstekjur, gríðarlegar skattaívilnanir, enda er 22% skattur af fjármagnstekjum hátekjufólks, en skatturinn er 47% sem vinnandi fólk og lífeyrisþegar þurfa að greiða af sínum hæstu tekjum, ef við getum sagt sem svo.

um að heilbrigðisráðherra yrði falið að vinna skýrslu, úttekt á því hvernig staðið hefur verið að flutningi þess verkefnis sem lýtur að skimunum fyrir leghálskrabbameini kvenna. Í skýrslubeiðninni kemur fram að samráð skuli haft við þingflokka um að finna óháðan aðila til verksins. Samkvæmt þingsköpum ætti þessi skýrsla að verða kynnt Það er nokkuð ljóst að svo er ekki. Enginn þingflokkur kannast við það að hafa heyrt frá heilbrigðisráðherra um þessa vinnu og það sem í vændum er og í morgun kom fram á fundi velferðarnefndar að enginn þeirra sérfræðinga í málaflokknum kannast heldur við það að hafa fengið einhverjar upplýsingar eða meldingar um að þessi vinna væri að fara af stað af hálfu ráðherrans. Ég spyr forseta hver staða málsins sé og óska eftir því að þær upplýsingar komi fram í ljósi þess að þessi skýrsla á að vera væntanleg inn í þingið í næstu viku.

beiðni um skýrslu frá heilbrigðisráðherra um breytingar á skipulagi og framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi, svo því sé haldið til haga. Fjöldi þingmanna, þar á meðal sú sem hér stendur, tók undir þessa beiðni og var þetta samþykkt af þinginu. Málið er ansi brýnt og það er þess vegna sem við leitum liðsinnis forseta alls þingsins, að hann ýti á eftir því að þessu verði svarað. Það eru þúsundir kvenna úti í samfélaginu sem fá engin svör sem eru búnar að fara í sýnatöku. Það eru læknar úti í samfélaginu sem fá heldur ekki svör um niðurstöður sem eru jafnvel komnar. Þetta kom fram á fundi velferðarnefndar í morgun og við fengum heimild til þess að greina frá því á opinberum vettvangi, formlega heimild. Þetta er grafalvarlegt mál.

botn í þetta sem fyrst. Skýrslubeiðandi fór vel yfir það. Við fengum gesti fyrir velferðarnefnd í morgun, sérfræðinga sem eru alls ekki sáttir við hvernig var farið af stað. Það var ekki haft samráð við þá. Þeir hafa ekki aðgang að niðurstöðum rannsókna í Danmörku. Þeir geta ekki hringt í vin. Þeir geta ekki hringt í kollega, þeir vita ekki neitt.

Ástæðan fyrir því að tekin var sú ákvörðun að breyta ferlinu hefur verið óskýr. Framkvæmdin hefur verið klúðursleg og illa skipulögð og umfram allt illa kynnt fyrir konum og aðstandendum þeirra, sem hefur valdið óöryggi, vantrausti og ótta fólks gagnvart því að fá niðurstöður úr skimunum mörgum mánuðum eftir að konur hafa farið í þær. Það að vinna við skýrslubeiðni um þetta grafalvarlega kvennaheilsumál sé ekki farin af stað og sé ekki komin á einhvern spöl eru grafalvarlegar upplýsingar sem við erum að fá hér fram af fundi hv. velferðarnefndar.

Herra forseti. Í ofanverðum febrúar sameinuðust 14.000 manns á undraskömmum tíma á Facebook-síðu sem heitir Aðför að heilsu kvenna, vegna þess að það var það sem læknir á Borgarspítalanum kallaði meðferð og framkvæmd á skimunum fyrir brjósta- og leghálskrabbameini hjá konum. Ef maður skoðar þá síðu núna, gaumgæfir hana, þá eru á hverjum einasta degi nýjar sögur kvenna sem búa við ótta út af því að þær eru

Ég verð að viðurkenna að ef heilbrigðisráðherra og hennar starfsfólk tekur ekki á sig rögg núna og kemur þessari skýrslu á koppinn er skömm þeirra mikil.

þessi framkvæmd var undirbúin og raunverulegur skaði hefur hlotist af þeirri framkvæmd að flytja sýnin út til Danmerkur á þennan hátt.

því miður kemur það ekki á óvart af því að heilbrigðiskerfið hefur sýnt leghafandi fólki svo mikla vanvirðingu og vantraust síðan bara alltaf, held ég. Það eru fjöldamargar sögur, ekki bara í kringum leghálssýni og skort á fullnægjandi

dregur úr hömlu að svara skýrslubeiðnum. Maður fær á tilfinninguna að það geti staðið í einhverju samhengi við hvert efni þeirra er og hvort það er óþægilegt fyrir viðkomandi ráðherra að svara. Það er alveg rétt að veittur er rúmur frestur til að skila skýrslum. En það veit ekki á gott þegar allar vísbendingar benda til þess að vinna við skýrsluna sé ekki einu sinni hafin þegar fresturinn er liðinn.

grun að þessi vinna sé ekki hafin, a.m.k. ekki með þeim formerkjum sem Alþingi samþykkti einróma að fela ráðherra að gera. Við bætist að þegar um er að ræða illa ígrundaða ákvörðun með óljósum ávinningi og afspyrnulélega framkvæmd er maður líka farinn að átta sig á því að þessi vinna átti sér ekki stað í upphafi þessa ferils. Ég hefði haldið

langt syndaregister ráðherrans þegar kemur að stjórnun í heilbrigðiskerfinu. Ég hef gagnrýnt það bæði í ræðu og riti hvernig haldið er á málum þar. Við horfum til að mynda upp á þetta í liðskiptaaðgerðum þar sem hægt væri að lina þjáningar hundruða manna með því að semja við sjálfstætt starfandi fyrirtæki hér innan lands.

Það er mjög undarleg ákvörðunartaka sem leiðir til þess að við sendum sýni til Danmerkur í svona mikilvægum málaflokki. Að það skuli hafa orðið niðurstaðan er eitt og sér mjög áhugavert.

en samt náðist einhvern veginn að klúðra því ferli þannig að allt var upp í loft þegar að flutningnum kom. Þau gögn sem beðið er um í skýrslubeiðninni, sem við höfum verið að ræða hér í fundarstjórn, hefðu öll átt að liggja fyrir síðasta haust. Eins og hv. þm. Hanna Katrín Friðriksson segir þá hefði átt að nægja að ýta á „print“ á tölvu uppi í ráðuneyti og þá hefði þessi skýrsla bara verið tilbúin.

við þessari beiðni 26 þingmanna sem samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum hér í þingsal. Herra forseti. Þetta er lítilsvirðing við Alþingi og þetta er lítilsvirðing við þær konur sem eiga um sárt að binda vegna þessa máls.

Það er mjög mikilvægt að fá botn í þetta mál sem við höfum rætt, þessa skýrslubeiðni. Mér er kunnugt um það og vafalítið fleiri þingmönnum að vinna í ráðuneytinu er þegar hafin með

grennslist fyrir um það með hvaða hætti verið er að vinna þessa vinnu og hvar hún er nákvæmlega stödd. Það er mjög mikilvægt, sérstaklega með tilliti til þess að þarna er um viðkvæma þjónustu að ræða, oft og tíðum mjög viðkvæma skjólstæðinga og það er mikilvægt að við fáum botn í þetta mál sem allra fyrst.

skýrar og ljósar fyrir í þeim efnum. Þetta er grátlegt í ljósi þeirra hagsmuna sem hér eru undir, í ljósi þeirrar miklu og þungu umræðu í samfélaginu, fyrst og fremst af hálfu kvenna sem þekkja það, skilja og vita að hérna er um grundvallarheilbrigðisþjónustu að ræða en líka af hálfu sérfræðinga og starfsfólks innan heilbrigðiskerfisins. Málið snertir sára taug svo víða það er einlæg ósk mín að á þessi orð okkar hér í dag verði hlustað.

Æskilegt er að samráð verði haft við þingflokka um þann óháða aðila sem fenginn verður til starfans.“ Þetta er lykilatriði þess sem við erum að benda á hér í dag. Hins vegar, þrátt fyrir að hv. þm. Ólafur Þór Gunnarsson, 1. varaformaður velferðarnefndar og þingmaður Vinstri grænna úr þingflokki hæstv. heilbrigðisráðherra, segist hafa vitneskju um það, einn og sér, að vinna við umrædda skýrslu sé hafin, þá hefur ekkert til hennar spurst. Enginn úr þingflokkunum hefur fengið neina meldingu um að þessi vinna sé hafin. Ekkert samráð er haft hér innan húss

og skjólstæðingar fá ekki upplýsingar. (Forseti hringir.) Það er það sem er grafalvarlegt af því að þetta varðar heilsu kvenna í dag, ekki í framtíðinni.

vegna þess að eins og hv. þingmaður og formaður velferðarnefndar, Helga Vala Helgadóttir, bendir á var beðið um aðkomu þingflokka að því máli og það var ekki að tilefnislausu.

að öðrum megin við stakketið væru tveir ráðgjafar ráðherra og hinum megin allir hinir. Við höfum ekkert við skýrslu að gera sem unnin er af þessum nefndu tveimur ráðgjöfum ráðherra. Við viljum fá faglegt mat á þessum verkferlum. Þess vegna er þetta draugaljós sem engu breytir fyrir upplýsingagjöf, fyrir upplýsingaskyldu heilbrigðisráðherra til Alþingis og upplýsingaskyldu heilbrigðisráðherra og Alþingis til þeirra fjölmörgu kvenna sem eiga heilsu sína undir þessari framkvæmd.

Ég vil ekki gera lítið úr því að það skipti máli að við fylgjum settum reglum í þinginu um það ferli sem sett er af stað með skýrslubeiðni. En ég get ekki setið hjá í þessari umræðu þegar talið berst að þörfinni fyrir hlutlausan þriðja aðila sem ráðherra eigi að fela alla vinnuna. Hérna tel ég að þingið sé komið algerlega út af sporinu. Skýrslubeiðni til ráðherra er til að ráðherrann komi til þingsins og geri grein fyrir sinni afstöðu, sinni framkvæmd á lögum, sínu ábyrgðarsviði. þegar þingið er ítrekað farið að fela ráðherrum að koma með skýrslu og tekur sérstaklega fram að það verði að vera unnið af einhverjum allt öðrum en ráðherranum sjálfum, hann megi alls ekki setja sín fingraför á málið, en síðan á ráðherrann að koma til þingsins aftur með skýrsluna og standa ábyrgur fyrir því sem í henni stendur — þetta er algert rugl, virðulegi forseti. Og þingið ætti að sjá sóma sinn í því að

Eins og forseti tók fram er hann alltaf tilbúinn til að grennslast fyrir um stöðu mála í þágu þess að upplýsa um hana. En rétt er að taka fram að eftir að Alþingi hefur samþykkt skýrslubeiðni til ráðherra er sú skýrslubeiðni og efnd á þeirri beiðni á stjórnskipulega og lagalega ábyrgð viðkomandi ráðherra. Forseti Alþingis hefur ekkert íhlutunarvald í þeim efnum. Það er síðan ráðherrann sem ber ábyrgð á skýrslunni, bæði pólitíska og lagalega. Það er á grundvelli ákvörðunar Alþingis um að viðhafa það verklag.

að setja það mál í t.d. þann farveg að biðja Ríkisendurskoðun sem óháðan aðila um slíkt, vegna þess að vandinn sem upp kemur er þessi, sem forseti vonar að honum hafi tekist að útskýra án þess að hleypa hér öllu í loft upp, að eftir að Alþingi hefur beðið ráðherrann um skýrsluna verður hin lagalega og pólitíska ábyrgð ekki frá ráðherranum tekin. Það er þannig og á ekki að þurfa að hafa um það mikið fleiri orð. En forseti endurtekur að hann er tilbúinn til að kanna stöðu þessa máls og skal upplýsa um það héðan úr stólnum þegar hann hefur fengið eitthvað til að upplýsa um og vonar að það geti orðið til þess að ljúka þessari umræðu. Halda menn sig við það að vilja halda áfram að ræða fundarstjórn forseta um þetta mál?

Herra forseti. Ég vil byrja á því að vekja athygli á því að hæstv. fjármálaráðherra og hæstv. forseti Alþingis rituðu báðir undir þessa skýrslubeiðni með því formati sem á henni er. Undir beiðnina. Þannig að menn verða aðeins að vera heima í því hvort þeir hafi samþykkt

nota ræðustólinn til að eiga orðaskipti við mig ef hann kýs svo. En það sem er alvarlegt í þessu máli er auðvitað að það eru engar vísbendingar um að ráðuneytið sé í samtölum við alla helstu sérfræðinga málsins. Það er hið alvarlega í málinu og ég held að það fari ekki vel á því að menn ætli að fara hér að hengja sig (Forseti hringir.) í einhvers konar formsatriði um það hvernig skýrslubeiðnin er úr garði gerð. Það er búið að biðja um

óskiljanleg. Ég skil ekki hvaða hjartalag það er að koma hér upp og hella fúkyrðum yfir þingheim vegna þess að hann hefur beðið um skýrslu út af máli sem varðar hundruð kvenna a.m.k. og heilsu þeirra og líf. Að koma hér og hella fúkyrðum yfir þingheim út af þessari beiðni er mér bara gjörsamlega óskiljanlegt, herra forseti. Ég held að fjármálaráðherra væri sæmra að vinna að því og reka á eftir því að þessari skýrslu sé skilað með einhverjum sæmilegum hætti og að þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru komi fram sem fyrst, í stað þess að skeyta skapi sínu á þingheimi.

viðbótariðgjalds til séreignarsparnaðar í tengslum við öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota og greiðslu inn á höfuðstól húsnæðislána verði framlengdar um tvö ár, eða til 30. júní 2023. Heimildirnar voru síðast framlengdar um tvö ár og munu að óbreyttu falla úr gildi 30. júní nk. Um er að ræða tvö úrræði sem upphaflega voru lögfest árið 2014 til þriggja ára sem hluti af aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um höfuðstólslækkun húsnæðislána. Gildistíminn hefur tvívegis verið framlengdur og í bæði skiptin um tvö ár. Seinni framlengingin var liður í þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin kynnti vegna lífskjarasamninga aðila vinnumarkaðarins í apríl 2019.

en alls hafa liðlega 82 milljarðar verið greiddir út til sjóðsfélaga. Þá er í frumvarpinu að finna afleiddar breytingar á lögum um tekjuskatt til að tryggja rétthöfum áframhaldandi skattfrelsi við nýtingu úrræðanna. Virðulegi forseti. Talsvert hefur verið kallað eftir því að þau úrræði sem fjallað er um í frumvarpinu verði framlengd. Úrræðið hefur gefist vel, reynst mikil kjarabót fyrir þúsundir Íslendinga og stuðlað að hraðari eignamyndun einstaklinga og fjölskyldna á húsnæðismarkaði. Með tilliti til þessa er rétt að koma til móts við óskir um framlagningu þessa frumvarps. Þó er gengið út frá því, eins og verið hefur áður, að það sé tímabundið.

Virðulegi forseti. Ég hef heyrt mikið spurt um það síðustu ár hvers vegna þetta ákvæði sé ekki gert varanlegt. Það er sífellt verið að framlengja þetta og alltaf finnast góðar ástæður til

hófum þessa vegferð í ástandi þar sem skuldir heimilanna voru orðnar sjálfstætt, efnahagslegt vandamál. Þær voru of miklar og við fórum í skuldaleiðréttingu annars vegar og síðan opnuðum við fyrir þennan möguleika hins vegar.

Annars vegar að vera til skamms tíma áfram með heimildina fyrir alla til að taka út skattfrjálst séreignarsparnað sinn inn á húsnæðisskuldir og hins vegar að setja varanlega í lög heimild til úttektar á séreignarsparnaði fyrir fyrstuíbúðarkaupendur sem geta þá annaðhvort safnað upp höfuðstól til fjárfestingar í eigin húsnæði eða nýtt séreignarsparnaðinn yfir ákveðinn tíma með viðmiðum fyrir hvert ár þannig að það létti þeim fasteignakaupin og hjálpi til við að lækka skuldir. Þannig má segja að við höfum tekið þá afstöðu í þessu máli að skattfrelsið sé úrræði sem við viljum nýta fyrir fyrstuíbúðarkaupendur og reyndar höfum við opnað fyrir það að þeir sem ekki hafa átt fasteign í fimm ár geti gert hið sama. En fyrir aðra sem hafa notið góðs af skattfrelsinu — eins og ég rakti í mínu máli eru 84 milljarðar þegar farnir út úr kerfinu í þeim tilgangi — höfum við litið þannig á að við höfum náð þeim meginmarkmiðum sem við

jafnvel frekar vera á leigumarkaði en karlar, að því er virðist. En til þess að takast á við slíkar áskoranir þá held ég að þetta úrræði þyrfti að hafa eitthvert langtímaplan. Þess vegna er ég svolítið að spyrja út í þetta vegna þess að mér finnst þetta góð hugmynd í grunninn. En það vakna spurningar eins og til að mynda hvers vegna það sé skattleysi þarna en ekki hreinlega skattlaust að fá tekjur aftur úr lífeyrissjóði. Hvernig er hægt að koma til móts við kynjahallann sem kemur úr þessu? Er það kannski leiðin til þess? En til þess að við förum út í þá umræðu þurfum við svolítið að líta til framtíðar í þessum efnum og átta okkur á því hversu lengi við ætlum að hafa þetta úrræði. Ef það verður framlengt aftur eftir tvö ár, sem ég býst eiginlega við að verði tilfellið, þá erum við svolítið búin að missa af tímanum sem við hefðum getað nýtt til að reyna að finna lausnir á þeim annmörkum sem hafa komið fram.

svara öllum þessum álitamálum þá þurfum við í raun og veru að hafa dálítið skýra sýn á séreignarsparnaðarfyrirkomulagið, þennan viðbótarlífeyrissparnað, og spyrja okkur í hvaða tilgangi því kerfi var komið á fót. Ef við rekjum okkur til baka þá er það alveg ljóst að þetta átti að vera þriðja stoðin í lífeyrissparnaði en ekki sérstakt húsnæðisöflunarúrræði. En m.a. vegna þess að lífeyrissparnaður hefur verið mikill á Íslandi og vegna þess að húsnæðisskuldir voru orðnar sjálfstætt efnahagsvandamál þá opnuðum við tímabundið fyrir þennan möguleika. Ef við viljum taka umræðu um að gera það kerfi meira varanlegt þurfum við um leið að taka breiðari breiðari umræðu um þessa þriðju stoð. Varðandi gallana sem hv. þingmaður nefnir hér sérstaklega þá myndi ég kannski helst vilja svara því með því að benda á annað frumvarp sem liggur hér í þinginu og fjallar um tilgreinda séreign. Í tilgreindu séreigninni er þessari gagnrýni mætt fyrir hönd þeirra sem hafa lægri tekjurnar vegna þess að með tilgreindri séreign, sem er ný prósenta í lífeyrissparnaði upp á 3,5%, er opnað fyrir þann möguleika að sá sem ekki hefur getað

Þannig náum við að jafnsetja betur hópana sem hv. þingmaður var að lýsa áhyggjum af. Það er hugsunin á bak við tilgreindu séreignina og nýtingu hennar í þessa

er það mikill seljendamarkaður og kaupendur eru ekki í þeirri stöðu að geta valið og hafnað. Það á jafnt við um alla þátttakendur á þeim markaði. Hins vegar hljótum við að vera sammála því að kannski einmitt vegna þess að

mikið fólk getur treyst á þann valkost fer jú eftir efnum og aðstæðum hverju sinni. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að minna er minna er til skiptanna, úr minna að spila eftir því sem launin eru lægri þar sem hér er um ákveðnar prósentur af laununum að ræða sem fara í iðgjaldagreiðslur. En það er ekkert annað lögmál en gildir almennt um launin sjálf. Sá sem hefur hærri laun er líklegri til þess að standast greiðslumat á dýrari eign.

nýlega umsamdar kjarabætur til handa fólki á almenna markaðnum sem þá nýtur 15,5% í iðgjaldagreiðslur sem áður voru 12%.

Er þá ekki alveg sjálfsagt að viðkomandi einstaklingur fái að ráða hvert þessi tilgreinda séreign fer,

í skýrslum sem félagsmálaráðherra hefur tekið saman og ég hygg að verði gerðar opinberar á næstu dögum, þ.e. að með

hlutdeildarlánin svonefndu sem eitt af stóru úrræðunum og mikla kerfisbreytingu í því efni. Við höfum sömuleiðis verið að gera gera margs konar aðrar breytingar sem eru allar miðaðar að því að lækka þröskuldinn inn á húsnæðismarkaðinn. En þrátt fyrir allar aðgerðir stjórnvalda, sem eru oft og tíðum dálítið sértækar, held ég að engin ein aðgerð hafi létt jafn mikið undir með fólki eins og sú að skapa hér umhverfi fyrir lægri vexti og meiri stöðugleika. Lækkun vaxta, lægstu húsnæðisvextir í sögunni,

heimilin hafa meiri kaupmátt eru reistar betri íbúðir og jafnvel stærri og af meiri efnum. Og eftir því sem fleiri bítast um íbúðirnar, þeim mun meiri spenna myndast á markaðnum.

Það hunsar í rauninni algerlega þann hóp fólks sem kýs að klára ekki séreignarhluta lífeyrissjóðakerfisins og er í leigu. Það er mjög erfitt verkefni að glíma við

sína ævi utan þessa klassíska kerfis um að eignast skuldlaust húsnæði og að lifa af lífeyri það sem eftir er ævinnar. Þeir sem eru utan þess lenda í vandræðum aftur og aftur.

það eru gríðarlega fáir sem skilja, þegar verið er að fikta í einum hluta kerfisins, hvaða áhrif það hefur á heildina. Það er ekki hægt að komast að niðurstöðu í því með mjög auðveldu móti á neinn hátt.

er ágætisúrræði sem slíkt en það hunsar algerlega heildarmyndina sem þarf virkilega að fara að huga að ef lífeyrismálin eiga ekki að verða vandamál fyrir okkur til framtíðar.

fastmótaðar eða endanlegar skoðanir heldur vil ég frekar flagga þeim svona til umræðu fyrir þingheim og almenning. Ef fólk vill skamma mig á Facebook fyrir þessar vondu skoðanir mínar þá býð ég það sérstaklega velkomið í þetta sinn

að við hugsum aðeins til framtíðar. Mér er hugleikið hvernig fólk fer að því að spara eða leggja fyrir til efri áranna

fólk býr til sitt eigið míkrólífeyrissjóðakerfi með þessari aðferð. Annað er að þegar fólk kemst á aldur þá þarf það áfram húsnæði. Það þarf ekki endilega bíl, það fer auðvitað eftir aðstæðum fólks, það þarf ekki endilega að eiga sömu hlutina og það átti áður, aftur fer það eftir aðstæðum fólks, en það þarf þak yfir höfuðið og það fer ekki eftir aðstæðum fólks. Af þessu leiðir að mínu mati að við eigum að hugsa lífeyrissjóðakerfið sem afskaplega náið húsnæðiskerfinu, sér í lagi eignarhald fólks yfir eigin húsnæði á efri árum, ekki endilega meðan á starfsævinni

verði ekki jafn mikil í framtíðinni og hún hefur verið síðustu áratugina þá má samt búast við því að húsnæðisverð fari almennt upp á við, í það minnsta meðfram verðlagi og líklega eitthvað áfram ef eignum er vel haldið við. Af þessu leiðir, og þetta er ástæðan fyrir því að húsnæði er notað sem ákveðin grunnfjárfesting, áhættulítil, að það er góð fjárfesting fyrir einstakling sem hefur efni á því að fjárfesta í húsnæði, hvort heldur það er eigið húsnæði eða húsnæði til útleigu fyrir yngra fólk eða fólk sem vill vera í leiguhúsnæði.

því er líka vel þekkt að þegar sjóðir ætla að fara í mjög áhættulitlar fjárfestingar þykir tilvalið að fjárfesta í einhverju tengdu húsnæði af þessum sömu ástæðum. Þetta er áhættulítil fjárfesting sem er nokkuð víst að borgar sig til lengri tíma. En það þarf þolinmótt fjármagn ekki er verið að reyna að fá skyndigróða heldur er hugsað til lengri tíma. Það er nákvæmlega sama fjárhagslega markmiðið og við erum að setja okkur með því að greiða í lífeyrissjóð. Það er nákvæmlega sama markmið.

að við hugsum um húsnæðiskerfið og lífeyriskerfið saman; að það sé hluti af sömu og sambærilegum fjárhagslegum markmiðum einstaklinga.

Það er markmiðið með lífeyrissjóðakerfinu. Ef við náum sama markmiði með því að búa til hvata fyrir fólk til að eignast sitt eigið húsnæði skuldlaust þá er það eitthvað sem ég hygg að við ættum að skoða vandlega hvort geti verið hluti af heildarplaninu. Í stuttu máli þýðir það að hætta að framlengja sífellt þetta ákvæði sem hér er lagt til að verði framlengt og gera það varanlegt.

frekar en endilega bara prósentu, kannski litið til persónuafsláttar í tekjuskattskerfinu eða þess háttar, þannig að fólk með lægri tekjur geti nýtt hærra hlutfall af tekjum sínum með þessum hætti og þar af leiðandi fengið alla vega sama skattafslátt og fólk með hærri tekjur. Það er ein hugmynd.

Það er kannski sérlega róttæk hugmynd þessa dagana þegar við sjáum fram á að hlutfall eldra fólks mun hækka í mjög náinni framtíð á Íslandi, sem og reyndar víða í heiminum.

Þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að hugsa til lengri tíma. Það er algjört lykilatriði og er í raun og veru ástæðan fyrir því að ég kalla eftir því að við lítum til þessa ákvæðis þannig að við gerum þetta varanlegt,

og eflaust ójafnvægi líka bara út frá því hversu greiðan aðgang fólk hefur að þekkingunni á þessu. Það er stærri umræða um fjármálalæsi og aðgengi að að fjármálalegum úrræðum, alveg sjálfstætt umræðuefni. En til að geta farið út í þessar spurningar, til að geta spurt þeirra af einhverri alvöru og þannig að við komumst á þann stað að fara að gera greiningar og velta því upp hvort þetta séu góðar hugmyndir, hvort eitthvað af þessu gangi alls ekki upp, hvort eitthvað af þessu reynist góð hugmynd þrátt fyrir að líta ekki vel út í upphafi eða eitthvað því um líkt, þá þurfum við svolítið að hugsa þetta úrræði til lengri tíma,

Þess vegna myndi ég kalla eftir því að þetta ákvæði sé hugsað þannig í okkar umræðu hér. Þrátt fyrir þetta treysti ég mér ekki alveg til að leggja fram breytingartillögu við þetta tiltekna mál um að gera ákvæðið varanlegt vegna þess mér finnst mikilvægt að fara í þessa greiningu. Núna á þessum tímapunkti, þegar við erum sífellt að framlengja þetta ákvæði af nýjum ástæðum sem koma upp bara eftir því sem tíminn líður, erum við einhvern veginn að gera það versta í báðum heimum. Við

Hvers vegna er þá fólk sem ekki nýtir úrræðið að borga fullan tekjuskatt þegar það fer að nýta sín lífeyrissjóðsréttindi í framtíðinni og er búið að vera á leigumarkaði alla sína ævi þannig að það hreinlega gat ekki nýtt þetta úrræði?

sem hluta af þessu lífeyrissjóðsúrræði. Við erum með skyldusparnað í stuttu máli vegna þess — tja, nú verð ég bara að móðga okkar kæru dýrategund — að við hugsum ekki til lengri tíma.

Og ef það er ekki skyldusparnaður þá mun fólk ekki spara. Það mun alltaf finna eitthvað annað mikilvægara og það er bara hluti af okkar eðli sem dýrategundar og ekkert við því að gera annað en að hafa skyldusparnað að mínu mati.

og getur einhvern veginn séð fram á það, þá finnst mér það alveg duga. Einstaklingur sem er í þeirri stöðu að eignast t.d. aðra íbúð yfir starfsævina til að leigja út á efri árum eða er með slíka áætlun, eitthvað sem er öruggt og áhættulítið

16. maí árið 2014 var dagurinn sem sólin skein aftur við íslenskum heimilum. Það var dagurinn sem skuldaleiðréttingin svokallaða var samþykkt hér á Alþingi og hafði verið unnið að undir forystu

lækka húsnæðislán — „nemur 82 milljörðum kr. frá því að þau tóku gildi um mitt ár 2014 og 59 þúsund manns hafa nýtt sér þau einhvern tíma á tímabilinu

það sé kannski ein ástæðan fyrir því að þetta úrræði hefur ekki nýst eins vel og eins mikið fyrir þá sem eru að safna fyrir fyrstu útborgun og fyrir þá sem eru að greiða inn á höfuðstól lána sinna. Þetta Þetta segi ég vegna þess að þrátt fyrir að þetta mál sé gott þá eru á því nokkrir gallar. Einn gallinn að mínu áliti er sá að hér er enn verið að miða við sömu upphæð á ári, 750.000 kr.,

að samkvæmt þessu frumvarpi, og eins og lögin eru nú, má einstaklingur spara eða leggja fyrir skattfrjálst 500.000 kr. á en hjón 750.000 kr. Ég spyr mig: Hvers vegna er verið að gera upp á milli einstaklings og hjóna með þessum hætti? Hvers vegna mega hjón ekki leggja til milljón krónur?

áðan, virkaði. Bæði þessi hluti hennar og ekki síður sá hluti sem varð til þess að menn fengu endurgreiðslu eða lækkun á höfuðstóli lána sinna hefur stuðlað að því, þau ár sem síðan eru liðin, að skuldsetning íslenskra heimila hefur lengst af þeim tíma verið ein sú lægsta á Norðurlöndum. Áður en þessi aðgerð fór að hafa áhrif voru íslensk heimili hins vegar mjög skuldug.

hafi og muni hafa áhrif til góðs fyrir fólk nú þegar Covid-ástandið er búið að bíta verulega og á eftir að bíta enn verr þegar menn fara á strípaðar atvinnuleysisbætur. Ég vona sannarlega að þetta úrræði og notkunin á því til þessa komi til með að fleyta mörgu heimilinu yfir þann hjalla sem

en hefur þá annmarka og galla sem ég var að skýra frá. Síðan get ég ekki sleppt því að minnast á það sem hæstv. fjármálaráðherra gerði að umtalsefni í ræðu sinni áðan þegar hann fór yfir úrræði ríkisstjórnarinnar í

kosningasprengja sem hefur ekkert eða lítið upp á sig að óbreyttu.

sem er eins og við vitum öll með mjög misjöfnum hætti hjá þeim sem vinna á einkamarkaði og þeim sem vinna hjá ríkinu. Það stóð til og stendur vonandi enn til að jafna þann aðstöðumun töluvert.

hluta þeirra sjóðfélaga sem tilheyrðu því sem kallað hefur verið hinn gamli hluti lífeyrissjóðs bankamanna. Margar bankastofnanir hafa fallist á að leiðrétta þann mismun og það ranglæti, þar á meðal Seðlabanki Íslands

Og á hverjum bitnar það, herra forseti? Jú, það bitnar á konum, það bitnar á konum sem voru í framvarðasveit Landsbankans hér áður fyrr, voru þjónustufulltrúar, gjaldkerar og tóku á móti fólki í útibúum bankans, margar með mjög langan starfsferil að baki. Margar höfðu í sjálfu sér hvergi unnið annars staðar en hjá Landsbankanum.

þess að hann lenti í slæmra manna höndum, þær vendingar sem nauðsynlegar voru til að koma bankanum aftur á laggirnar og upp á lappirnar aftur

Ef við horfum á fjárhagslega hagsmuni sem ríkið þyrfti að verða af eða taka á sig út af þessu máli einu, þá er það, herra forseti, hreinasta skiptimynt.

Það er auðvelt að vera vitur eftir á, herra forseti, en dæmin af þessum fjárfestingum lífeyrissjóðanna eru bara svo mýmörg að það er ekki hægt að sleppa því að segja að með því að fara þessa leið þá forðum við því alla vega að þessi hluti lífeyris okkar fari um hendur sem hafa í gegnum tíðina gert mörg fjárfestingarmistökin.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, lögum um viðspyrnustyrki og lögum um tekjuskatt, framhald úrræða og viðbætur. Frumvarpið er á þskj. 1340 og er mál nr. 769. 769. Frumvarpið er hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að draga úr efnahagslegum áhrifum vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar og skapa öfluga viðspyrnu í kjölfar hans. Í því er fjallað um þrenns konar úrræði sem eru: lokunarstyrkir, viðspyrnustyrkir og barnabótaauki. Í fyrsta lagi er lagt er til að umsóknarfrestur um lokunarstyrki verði framlengdur til 30. september 2021 en hann hefði að óbreyttu fallið úr gildi 30. júní nk. Nú má spyrja sig hvort þetta sé nauðsynlegt en ég vil meina að það sé útgjaldalítið að framlengja þessa tímaviðmiðun

Jafnframt er lagt til að hámarksfjárhæðir styrkjanna verði hækkaðar úr 120 milljónum kr. í 260 milljónir. Hámarkið gildir ekki aðeins fyrir einstakar tegundir styrkja eða einstaka rekstraraðila heldur ber að leggja saman lokunarstyrki frá miðjum september 2020, tekjufallsstyrki, viðspyrnustyrki og ferðagjafir til að finna út hámarkið. Þá gildir einnig sama hámark fyrir tengda aðila í rekstri, þannig að þeir deila saman einni hámarksfjárhæð. Lagt er til að gildistakan á þessu breytta hámarki verði 1. febrúar 2021 og hún taki þannig mið af því tímamarki þegar framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hækkaði viðmiðið í tímabundnum ramma um ríkisaðstoð til stuðnings hagkerfinu vegna heimsfaraldursins. Í öðru lagi er lagt til að gildistími viðspyrnustyrkjaúrræðisins verði framlengdur út nóvember 2021 og að heimilt verði að sækja um styrkina út árið 2021. Jafnframt er lagt til að viðspyrnustyrkjaúrræðið verði útvíkkað á þann hátt að nýtt þrep um tekjufall bætist við lögin. Í því er gerð krafa um 40% tekjufall að lágmarki. Þannig er lagt til að vegna tekjufalls á bilinu 40–60% verði greiddur styrkur að fjárhæð 300.000 kr. fyrir hvert stöðugildi hjá rekstraraðila

frá því lögin um viðspyrnustyrki tóku gildi í nóvember 2020. Einnig er lagt til að fengnir viðspyrnustyrkir, sem eru vegna annarra mánaða en greiðast út í umsóknarmánuði, teljist ekki til tekna við útreikning á hlutfalli tekjufalls í umsóknarmánuði. Þetta er nú svona tæknilegt atriði sem við megum ekki misreikna okkur með. Það er mikilvægt að þetta sé alveg skýrt við tekjuviðmiðið, að fengnir viðspyrnustyrkir vegna eldra tímabils reiknist ekki sem tekjur í þeim mánuði sem er undir, en þetta er til samræmis við að tekjufallsstyrkir teljist ekki til tekna við sama útreikning.

með hverju barni til þeirra sem fá ákvarðaðar barnabætur, tekjutengdar. Sérstakur barnabótaauki telst ekki til skattskyldra tekna og leiðir ekki til skerðingar annarra tekna, svo sem bóta frá Tryggingastofnun ríkisins. Þá verður hinum sérstaka barnabótaauka ekki skuldajafnað á móti vangreiddum opinberum gjöldum til ríkissjóðs og sveitarfélaga eða vangreiddum meðlögum. Ég verð að láta þess getið um barnabótaaukann að að þessi tillaga er að koma mjög seint fram og það er stutt í álagningu. Vegna framkvæmdarinnar, útgreiðslunnar á þessum barnabótaauka, mun örugglega reyna á það hvort þingið getur verið snart í snúningum. Virðulegi forseti. Gangi þau áform eftir að ekki komi til frekari samkomutakmarkana innan lands munu áhrifin af því að framlengja umsóknarfrest vegna lokunarstyrkja verða mjög lítil ef nokkur

gert var ráð fyrir því í bráðabirgðaákvæði með úrræðinu að við myndum meta árangurinn af því og við erum að gera það og bregðast við með þessari tillögu. tillögu. Við sjáum að greiddir viðspyrnustyrkir eru undir því sem við áætluðum og við bregðumst við með því að því að fara í endurmat á aðgerðinni líkt og kveðið er á um í bráðabirgðaákvæðinu og útvíkkum það nú. Þetta snýst í grunninn um það að margir hafa ekki komist yfir 60% tekjufallið sem viðspyrnustyrkirnir kveða

Með þessu aukum við fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi fyrirtækja sem mun gera þeim enn betur kleift að taka af krafti þátt í öflugri viðspyrnu íslensks efnahagslífs á komandi misserum. Með breyttum tekjufallsviðmiðum erum við að hlusta á þær ábendingar sem komið hafa fram hjá hagsmunaaðilum, lærum af reynslunni og náum þannig til fleiri aðila sem sannarlega hafa orðið fyrir tekjufalli vegna faraldursins. Þá er með sérstökum barnabótaauka tryggður áframhaldandi stuðningur við fjölskyldur. Það hefur verið leiðarstef ríkisstjórnarinnar að með kröftugum aðgerðum verði lífskjör varin og stuðlað að skjótum og öflugum efnahagsbata. Úrræðin hafa virkað vel. Okkur hefur tekist að verja kjör heimila og veita fyrirtækjum skjól síðustu mánuði og með þessum breytingum ætlum við að standa áfram með fólki og fyrirtækjum á lokametrunum. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umr. að lokinni þessari.

Það er hins vegar þannig, herra forseti, að sá sem hér stendur hefur fengið fullt af ábendingum frá fólki sem telur sig hafa borið skarðan hlut frá núverandi kerfi. Þar er mest um að ræða einyrkja,

er dálítið erfitt að geta í eyðurnar sem hv. þingmaður skilur eftir þegar hann talar um einyrkjana og hvað það er í núverandi stuðningskerfi sem veldur því að

Í fyrsta lagi að áður en þetta kerfi viðspyrnustyrkja tók gildi og fram að þeim tíma hafði gilt svokallað kerfi fyrir tekjufall. Tekjufallsstyrkir voru greiddir út fram að viðspyrnustyrkjum. Tekjufallsstyrkirnir voru með lægri þröskulda hvað varðar tekjufallið sjálft þannig að það kann að vera að einyrkjar eða aðrir rekstraraðilar yfir höfuð, sem nutu stuðnings á grundvelli tekjufalls, segjum á bilinu 40–60% í eldra kerfi, hafi rekið sig á þennan 60% þröskuld í viðspyrnustyrkjunum

styrkjaflokki fyrir tekjufall upp á 40–60% og við látum það gilda afturvirkt. Vonandi náum við til fleiri aðila og ef við horfum til kostnaðarmatsins sem er hér undir eru auðvitað væntingar um að við náum til mun fleiri aðila. Í þessu máli er hins vegar ekki verið að

hefur speglast í þeim aðgerðum sem farið hefur verið í vegna þess að það er í sífellu verið að framlengja, breyta, búa til nýja

um virkni úrræðanna og nýtingu þeirra, hvernig dreifingin hefur verið, hversu margir hafa notið góðs af úrræðunum, hversu mikil dreifing er á milli stærðar fyrirtækja, hvaða greinar atvinnulífsins njóta helst stuðnings. Þegar við speglum þá niðurstöðu við þær greinar sem eru í mestum vanda sjáum við að það er alger samsvörun þar á milli. Við erum sem sagt að ná til þeirra fyrirtækja sem eru í mestum vanda. Við erum ekki bara að standa með stórum fyrirtækjum heldur líka með litlum og einyrkjum. Það er ágætisdreifing í útgreiðslu styrkjanna. Í því máli sem við ræðum hér erum við að hækka hámarksfjárhæðirnar til samræmis við svigrúmið sem gilt hefur á Evrópska efnahagssvæðinu um ríkisstyrkjareglur og ég tel að við séum að gera rétt í því. Ég tel sömuleiðis að það sé ekki til vitnis um að að við séum í einhvers konar bútasaumi þó að við leyfum okkur að gera aðlaganir og breytingar á úrræðunum eftir því sem aðstæður kalla á hverju sinni. Þvert á móti finn ég ekki annað en að því sé fagnað mjög að við ákváðum að stíga þetta skref núna. Þetta hefur mælst vel fyrir og ég er algerlega sannfærður um að þetta mál er jákvætt og mun stuðla að því sem að er stefnt, bæði skjóli og sterkari viðspyrnu.

eins og sú mikla krafa sem var uppi um gríðarlegt tekjufall til að menn ættu rétt á styrk og auðvitað spurningar um hvaða hvata slíkt felur í sér. Raunar er áhugavert að velta fyrir sér ýmsum þeim hvötum sem orðið hafa til í tengslum við aðgerðir stjórnvalda. Engu að síður höfum við stutt allar þessar aðgerðir, eins og við sögðumst gera frá upphafi, þó að

Auk þess skapast sú hætta að fyrirtækin detti úr sambandi við eðlilega hagþróun þegar hún kemst aftur af stað. Ég velti fyrir mér hvort ekki hefði mátt gera meira af því að huga að framtíðaráhrifum aðgerðanna. Það sem mér finnst þó vera miklu stærri spurningar er hvers vegna ekki er hugað í meira mæli að því ástandi sem fyrirtækin bjuggu jafnvel við áður en þessi faraldur hófst og efnahagsþrengingarnar sem honum hafa fylgt.

Það finnst mér vera áhyggjuefni því að eins og ég nefndi höfðu íslensk fyrirtæki, ekki hvað síst litlu og meðalstóru fyrirtækin, mjög mörg lent í talsverðum erfiðleikum fyrir upphaf faraldursins.

lagasetningu hvers sé að vænta í rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja þegar þau fara í það að vinna sig upp aftur. Þegar þau fara út úr þessu hléi, daglegt líf tekur við aftur og þau þurfa að fara að vinna sig upp þarf auðvitað að vera hægt að gera einhverjar áætlanir eins og kostur er. Margar ástæður voru fyrir því að fyrirtækin voru lent í talsverðum þrengingum. þrengingum. Útgjöld þeirra höfðu aukist mjög verulega og mjög hratt. Auðvitað er hluti af því launakostnaður vegna mikilla launahækkana. En þá þarf að hafa í huga að þegar

hefur kerfið annars vegar búið til mjög neikvæðan hvata en einnig lagt mjög miklar álögur á fyrirtækin sem skilar sér ekki nema að takmörkuðu leyti til launþegans. Maður hefði viljað sjá núna, eftir þennan faraldur þegar við hljótum að fara að líta til framtíðar, sýn stjórnvalda á hvernig þetta eigi að þróast því að það getur í rauninni ekki þróast áfram með þeim hætti sem það hafði gert.

er viðureignin við kerfið, íþyngjandi regluverk og allar þær flækjur sem jafnt og þétt er verið að leiða í lög. Í rauninni er staðan orðin sú að varla er hægt að reka lítið fyrirtæki á Íslandi án þess að ráða sérfræðing eða sérfræðinga bara í að fást við kerfið. Hvort sem það er starfsmaður eða aðkeypt þjónusta þá hafa mjög fáir þá þekkingu eða þann tíma sem þarf til að uppfylla allar þær kröfur sem kerfið gerir til lítilla atvinnurekenda.

en litlu fyrirtækin þurfa engu að síður að uppfylla sömu kröfur. Þetta á ekki hvað síst við um Evrópureglugerðirnar sem streyma til okkar á færibandi. Þær miða að alþjóðlegum stórfyrirtækjum og eru oft og tíðum óhemjuflóknar. Ég treysti mér til að fullyrða, herra forseti, að sumar þeirra eru þess eðlis að enginn þingmaður skilur þær. Við þurfum að reiða okkur á sérfræðinga eða kerfið til að segja okkur hvað snýr upp og niður í sumum þessara Evrópureglugerða. Stundum koma heilu bækurnar til okkar með milligöngu fjármálaráðuneytisins sem stundum gerir sínar sérstöku breytingar og oft, eins og menn hafa nefnt í gegnum tíðina, virðast menn þá vilja verða kaþólskari en páfinn í reglusetningunni.

gæti haft skilning á því til hvers væri ætlast, hvað væri leyfilegt og hvað ekki. Það er því miður liðin tíð. Nú eru lög orðin það flókin,

Vegna þess að Evrópusambandið sníður sínar reglur — og eins og menn þekkja hefur það alveg einstakan áhuga á að flækja hlutina og búa til ný boð og bönn og

Það býr til mjög skakka samkeppnisstöðu, enda virðist þróunin vera sú að þeir stóru eru alltaf að stækka

að ekki skuli vera nein áhersla á þessa hluti í tengslum við þennan faraldur því að faraldurinn hefur enn ýtt undir þessa þróun. Bara til að nefna sem dæmi eru allar litlu búðirnar sem hafa þurft að loka á meðan á þessu hefur staðið á meðan risarnir, erlend stórfyrirtæki, hafa í mörgum tilvikum dafnað. Búið var að veita þeim verulegt forskot. Eiga þau að hafa það forskot áfram? Það sama má segja um fjármálafyrirtæki. Það verður orðið mjög erfitt að reka sparisjóð á Íslandi eftir ekki svo langan tíma með sama áframhaldi.

sniðið að stórfyrirtækjum, sem bitnar á þeim litlu sem fá ekki nægt svigrúm til að takast á við kerfið. Þannig lenda fyrirtæki í því, og ég hef heyrt af því margar sögur, að allt í einu er komið nýtt regluverk sem mönnum er ætlað að uppfylla en erfitt er að fá upplýsingar um nákvæmlega hvernig eigi að uppfylla regluverkið, hvernig eigi að fylla út eyðublöðin.

á meðan stóra fyrirtækið, keppinauturinn, siglir bara í gegnum þetta. Nú þegar við erum að losna úr faraldursástandinu hefði maður viljað sjá sjá hvert skuli stefnt með þetta. Eiga litlu og meðalstóru fyrirtækin áfram að fást við þann faraldur sem kerfis- og regluvæðingin er

hugmyndaauðgi stjórnvalda við að finna upp ný gjöld er auðvitað enn eitt vandamálið sem leggst á fyrirtæki landsins. Í anda nútíma- eða nýaldarstjórnmálanna er þessum gjöldum gjarnan gefið eitthvert jákvætt nafn, t.d. kölluð græn gjöld en þau eru gjöld engu að síður. Svo eru þau hækkuð og hækkuð aftur. Það sama má auðvitað segja um gömlu gjaldskrána sem er við hver áramót uppfærð af Alþingi til að leggja línurnar um verðbólguþróun ársins. Alþingi ríður á vaðið með verðhækkunum ár eftir ár,

Frumvarpið er lagt fram þar sem áfram ríkir nokkur óvissa á innlendum vinnumarkaði vegna útbreiðslu kórónuveirunnar. Í ljósi þess eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á fyrrnefndum lögum sem ætlað er að bregðast við þeim áhrifum sem heimsfaraldurinn hefur haft á vinnumarkaðinn. Breytingunum er jafnframt ætlað, líkt og fyrri aðgerðum stjórnvalda, að draga úr tjóni vegna veirunnar og tryggja að neikvæð áhrif hennar á atvinnulíf og efnahag heimilanna verði sem minnst. Með frumvarpinu er lagt til að ónýttur réttur til tekjutengdra atvinnuleysisbóta umfram þrjá mánuði eða í allt að sex mánuði

Ljóst þykir að þau úrræði sem stjórnvöld hafa gripið til fram til þessa vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar hafa nýst illa þeim einstaklingum sem voru án atvinnu í upphafi faraldursins og voru enn að fá greiddar atvinnuleysisbætur 1. maí síðastliðinn þar sem þeir hafa átt í erfiðleikum með að fá tækifæri á vinnumarkaði að nýju meðan á faraldrinum hefur staðið. Hér er því lagt til að umræddum einstaklingum verði greiddur sérstakur 100.000 kr. styrkur miðað við að viðkomandi atvinnuleitandi hafi að fullu verið tryggður innan atvinnuleysistryggingakerfisins á tilteknu tímabili en gert er ráð fyrir að fjárhæðin lækki til samræmis við lægra tryggingahlutfall viðkomandi innan kerfisins. Þá er hér lagt til að skýrt verði kveðið á um í lögunum að þeir sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins og hafa stundað nám samhliða þátttöku á vinnumarkaði geti lokið þeirri námsönn sem þegar er hafin við starfslok eða þegar þeir missa starf sitt að hluta í stað þess að þeir þurfi að hætta námi til að geta nýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins. Ekki er um efnisbreytingu að ræða frá gildandi lögum en mikilvægt þykir að skýrt sé að þetta eigi við óháð því hvenær viðkomandi einstaklingar ákveða að sækja um atvinnuleysistryggingar og nýta þannig rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins.

Er þetta lagt til þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að íþróttastarf geti farið fram með hefðbundnum hætti seinni hluta árs 2021 í samræmi við áætlun stjórnvalda um afléttingu sóttvarnaráðstafana. Að mínu mati er afar mikilvægt að framlengja umrætt tímabil þannig að úrræðið standi íþóttafélögum áfram til boða út þetta ár komi til þess að herða þurfi sóttvarnaráðstafanir að nýju. Ég vona þó svo sannarlega að það komi ekki til þess að íþróttafélög þurfi að nýju að grípa til þessa úrræðis enda afar mikilvægt að íþróttastarf í landinu geti vaxið og dafnað óhindrað. Um það held ég að við getum öll verið sammála. Virðulegi forseti. Sem betur fer sjáum við fram á bjartari tíma með fjölgun bólusetninga og vonandi munu ýmsar takmarkanir sem gripið hefur verið til vegna sóttvarnaráðstafana brátt heyra sögunni til. Þrátt fyrir það ríkir enn óvissa og við vitum ekki fyrir víst hvort við erum endanlega komin fyrir vind. Ég legg því mikla áherslu á að frumvarpið verði samþykkt hér á Alþingi sem allra fyrst. Að lokinni þessari umræðu, virðulegi forseti, legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar Alþingis.

verið að koma með félagslegar aðgerðir, ekki eingöngu aðgerðir fyrir fyrirtæki. Það hefur sérstaklega verið eftir því tekið hvernig stjórnvöld hafa haldið á þessu, til að mynda í skýrslum

Núna erum við með þessa tillögu um 100.000 kr. eingreiðslu til þeirra sem hafa verið atvinnulausir síðan fyrir Covid-faraldurinn. að einbeita okkur að þeim núna, m.a. vegna þess að við teljum að það þurfi að taka betur utan um þann hóp. Þannig að á hverju stigi málsins höfum við verið að vakta aðstæður. Við erum að bregðast við hverju sinni. við hverju sinni. Hv. þingmaður gefur í skyn að við höfum verið að skilja einhverja hópa eftir. Þvert á móti höfum við verið að taka utan um mjög marga hópa og sá hópur sem við erum að leggja til að verði tekið utan um núna eru þeir sem hafa verið atvinnulausir í 14 mánuði eða lengur.

hvort sem það er fatlað fólk, örorkulífeyrisþegar, aldraðir, börn, ungmenni, heimilislausir, fólk í viðkvæmri stöðu. Við höfum verið með félagslegar aðgerðir til þess að halda utan um þann hóp einnig. Það má alltaf segja að það hefði mátt gera meira en ég hef sagt það áður og mun segja það hér líka: Það er mjög ósanngjarnt að segja að ríkisstjórnin hafi ekki gripið þessa hópa vegna þess að við höfum verið með fjölþættar félagslegar aðgerðir, fjölþættar vinnumarkaðsaðgerðir sem miða að því að grípa fólk og fjölskyldur og í langflestum tilfellum hefur það tekist. Eru einhver dæmi um að það hafi mistekist? Já, ugglaust. En það er líka bara mannlegt og því miður eru kerfin okkar þannig og þá þurfum við að bæta þau. Það erum við að gera hér með þessum 100.000 kalli og við þurfum að gera þetta áfram og fylgja fólkinu okkar eftir. Það hefur ríkisstjórnin gert,

ákveðna hópa. En þessar 100.000 kr. og aðrir styrkir sem hafa verið veittir af ríkisstjórninni hafa ekki á neinn hátt skilað sér til þeirra eldri borgara sem verst hafa

Það verður alltaf stærra bil á milli þeirra ríku og fátæku og síðan gliðnar bilið innan þeirra hópa sem reyna að tóra

Það er eiginlega með ólíkindum að við skulum ekki geta fundið neinn grundvöll fyrir því að hafa þetta sanngjarnt, að hafa pakkann fyrir alla,

Í frumvarpinu er í fyrsta lagi lögð til endurnýjun á ferðagjöf stjórnvalda með gildistíma frá 1. júní 2021 til og með 31. ágúst 2021. Í öðru lagi er lögð til breyting þess efnis að heildarfjárhæð stuðnings til tengdra rekstraraðila geti að hámarki numið 260 millj. kr. Frumvarpið felur ekki í sér breytingu á gildistíma eldri ferðagjafa sem voru gefnar út á liðnu ári. Þær falla eftir sem áður niður um næstu mánaðamót eins og til stóð en hægt er að nýta þær fram að þeim tíma, til 31. maí. Með því að gefa út ferðagjöf að nýju fyrir komandi sumar er stutt enn frekar við ferðaþjónustufyrirtæki um land allt á komandi mánuðum. Í gildandi lögum um ferðagjöf er stjórnvöldum veitt heimild til útgáfu ferðagjafar til einstaklinga með íslenska kennitölu

á starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja hérlendis. Takmarkanir á ferðalögum sem gripið hefur verið til hér á landi og erlendis til að hemja útbreiðslu veirunnar hafa sem kunnugt er haft gríðarleg áhrif á fyrirtæki og starfsfólk í ferðaþjónustu og tengdum atvinnugreinum. Ríkisstjórnin hefur gripið til margvíslegra ráðstafana til að draga úr tjóni vegna faraldursins og skapa öfluga viðspyrnu í kjölfar hans en með lögum um ferðagjöf og nú tillögu um endurnýjun ferðagjafar er markmiðið að bregðast tímabundið við neikvæðum áhrifum faraldursins á fólk og fyrirtæki í íslenskri ferðaþjónustu. Virðulegi forseti. Ætlaðir fjármunir til ferðagjafar samkvæmt fjáraukalögum fyrir árið 2020, sbr. lög nr. 36/2020, eru samtals 1,5 milljarðar kr. Eins og ég kom inn á í upphafi ræðunnar munu ónýttar ferðagjafir útgefnar árið 2020 samkvæmt gildandi lögum falla niður um næstu mánaðamót eins og til stóð, óháð því frumvarpi sem hér er til umræðu. Áætlað er að um 650 millj. kr. verði enn þá til ráðstöfunar af fyrri ferðagjöfinni þegar gildistími hennar rennur út í lok mánaðarins. Til viðbótar þeim fjármunum er lagt upp með að veita 750 milljónir til viðbótar í endurnýjaða ferðagjöf. Umfang hennar er því samtals áætlað um 1,4 milljarðar, verði hún nýtt til fulls. Frá gildistöku laganna í júní 2020 til 10. apríl sl. sóttu um 199.000 einstaklingar ferðagjöfina af þeim 280.000 sem eiga rétt á henni. Sóttar ferðagjafir nema þannig samtals tæplega milljarði króna en þar af hafa um 787 milljónir verði nýttar af u.þ.b. 139.000 einstaklingum.

15 millj. kr. á Norðurlandi vestra, 15 millj. kr. á Vestfjörðum og loks 151 millj. kr. hjá fyrirtækjum sem starfa á landsvísu. Eins og ég kom inn á áðan er áætlað að um 650 millj. kr. verði enn til ráðstöfunar af fyrri ferðagjöf þegar gildistími hennar rennur út. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður sem ekki er ætlunin að rekja hér, en með endurnýjun ferðagjafar er ljóst að þeir einstaklingar sem nýttu sér fyrri ferðagjöf fá tækifæri til að gera það aftur núna í sumar og stuðla þannig að eflingu innlendrar ferðaþjónustu auk þess sem þeir sem ekki nýttu ferðagjöfina hafa að sjálfsögðu tækifæri til að nýta þá nýju á gildistíma hennar í sumar. Með þessu er ferðaþjónustufyrirtækjum hérlendis veitt enn frekari viðspyrna yfir sumarið 2021. Frumvarpið kallar ekki á breytingar á öðrum lögum og hefur verið unnið í góðu samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Frumvarpið felur í sér framlengingu á ríkisaðstoðarkerfi sem þegar hefur verið samþykkt af Eftirlitsstofnun EFTA. Framlenging á gildistíma og hækkun á hámarksfjárhæð stuðnings til hvers rekstraraðila er einnig tilkynningarskyld og háð samþykki stofnunarinnar en óformlegt samráð var haft við stofnunina við vinnslu frumvarpsins og fortilkynning send henni í aprílmánuði.

stór upphæð og þar af leiðandi mun sennilega stærsti hópur þessara einstaklinga nýta þetta bara innan

geta og undirliggjandi hvati í raun með þessari ferðagjöf til þess að fara í stærri ferðalög eða fara langt út á land þar sem ýmis annar kostnaður fylgir. En þess vegna vitum við líka að ýmsir hafa nýtt þessa ferðagjöf þá frekar í nærsamfélaginu eða jafnvel til einhverra nota sem snúa kannski ekki beint að ferðalögum. Við skoðuðum líka hvað það myndi þýða að þetta myndi ná til einstaklinga yngri en 18 ára. Það er tæknilega flókið og það er líka einfaldlega flókið út frá því að þá er um að ræða einstaklinga sem ekki eru lögráða. Oft og tíðum eru þar foreldrar með sameiginlega forsjá og annað slíkt. En þá ber líka að líta til þess að við erum hér í þessum úrræðum með barnabótaauka þar sem greiddur verður sérstakur 30.000 kr. barnabótaauki með hverju barni við álagningu opinberra gjalda. gjalda. Það er í einhverjum tilfellum hægt að líta til þess. En það var aldrei hugmyndin að þetta yrði annað en almennt úrræði. Þetta væri innspýting inn í hagkerfið. Auðvitað er það mjög mismunandi eftir

aðra leiðina, þannig að þetta er ekki mikil ferðagjöf. Það hefði kannski verið hægt að setja dæmið upp þannig að fleiri hefðu notið þess og sérstaklega þeir sem þurfa á því að halda.

Þessi sjónarmið eru vissulega mjög oft uppi á borðum en hér er um að ræða aðgerð sem er ekki félagslegt úrræði. Þetta er ekki félagsleg aðgerð. Þetta er aðgerð til þess að hvetja til frekari afþreyingar og sem innspýting í hagkerfið. Ferðagjöfin er auðvitað ekki eingöngu hugsuð til þess að fólk fari í langt ferðalag og það er ýmiss konar afþreying og hlutir sem hægt er að gera í nærsamfélaginu sem skipta máli fyrir bæði fólkið sem getur nýtt ferðagjöfina og fyrirtæki á svæðinu. Við sjáum það á á nýtingu ferðagjafarinnar að það hefur verið þannig. Við erum auðvitað með fjöldann allan af öðrum úrræðum sem eru einmitt til að styðja sérstaklega við til að mynda fjölskyldur með börn, í því tilviki bundið við ákveðnar tekjur, og svo sérstök úrræði líka fyrir þá sem hafa verið lengi á á atvinnuleysisbótum og annað slíkt. Þannig að heilt yfir erum við að gera ýmislegt sem allt spilar saman. En þessi aðgerð er almenn og hún er fremur einföld og við vildum halda því þannig. Hún lukkaðist

Herra forseti. Það er í sjálfu sér alveg ágætt að þetta mál skuli vera komið fram aftur og framlengt.

söfnuðu saman þessari svokölluðu ferðagjöf og nýttu hana og til hagsbóta fyrir þá sem reka starfsemi í ferðaþjónustu víða um landið.

þetta orð, ferðagjöf. Ég hlýt að spyrja aftur: Hver er gefandi þessarar ferðagjafar? Á sínum tíma var talað um að þetta myndi heita ferðaávísun, sem er hið besta mál, ávísun á ferð eða eitthvað annað sem mönnum stendur hugur til að nota þetta í. í. Mér finnst ferðagjöf yfirborðslegt nafn vegna þess að þetta úrræði er fjármagnað af skattfé. Það er þjóðin sjálf sem borgar skattana

þannig að þetta liti út eins og ávísun eða gjöf frá honum sjálfum til þjóðarinnar. Og mér finnst svolítið að með þessu

væri sem best hægt að kalla þetta þjóðargjöf vegna þess að þjóðin er að gefa sjálfri sér þetta. Hún er að gefa þeim sem reka starfsemi í ferðaþjónustu og veitingarekstri og öðru tækifæri. Orðið ferðagjöf er klént og hljómar eins og ríkisstjórnin sé að gefa þjóðinni eitthvað sem hún er ekki að gera. Ég hefði lagt til, herra forseti, í mikilli góðvild

og síðan verði þetta framlengt með ágætum hætti og endist örugglega og vonandi jafn vel og gagnast jafn vel og það gerði í fyrra.

Í frumvarpinu er kveðið á um ferns konar breytingar á gildandi lögum: Í fyrsta lagi breytingu á aldursskilyrði rekstrarleyfishafa vegna veitinga- og gististaða, í öðru lagi styttingu á málsmeðferðartíma vegna útgáfu tækifærisleyfa, í þriðja lagi breytingu á gjaldi fyrir rekstrarleyfi veitinga- og gististaða sem heimila sölu áfengis og í fjórða lagi er kveðið á um afnám þess skilyrðis að starfsstöð ökutækjaleigu skuli vera opin almenningi. Eins og ég kom inn á byggist frumvarpið á tillögum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Árið 2019 gerðu íslensk stjórnvöld samning við OECD um framkvæmd á sjálfstæðu samkeppnismati á regluverki íslenskrar ferðaþjónustu og byggingariðnaðar. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hafði umsjón með verkefninu sem var unnið í náinni samvinnu við Samkeppniseftirlitið, önnur ráðuneyti og stofnanir. Verkefnið leiddi meðal annars í ljós að draga má úr óþarfa reglubyrði fyrir atvinnustarfsemi og breyta regluverki í þeim tilgangi að það styðji betur við virka samkeppni innan íslenskrar ferðaþjónustu en samkeppni stuðlar að lægra verði og meiri gæðum auk betra vöruúrvals og nýsköpunar á mörkuðum. Samkeppnishindranir hafa þveröfug áhrif með neikvæðum afleiðingum fyrir neytendur. Við vinnslu verkefnisins voru 632 gildandi lög og reglugerðir á sviði ferðaþjónustu og byggingariðnaðar yfirfarin í þeim tilgangi að greina samkeppnishamlandi ákvæði. Vinna leiddi í ljós 676 mögulegar samkeppnishindranir. Af þeim gerir OECD 438 tillögur til úrbóta sem stofnunin telur að geti aukið landsframleiðslu um 1%.

Rétt er að geta þess að þær tillögur sem snúa að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti eru ýmist til skoðunar, í vinnslu og frekara samráði við hagsmunaaðila eða nú þegar til meðferðar hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Þá er einnig unnið að úrvinnslu tillagna sem snúa að umhverfis- og auðlindaráðuneyti á vegum þess, enda eru þessar tillögur víða í stjórnkerfinu, í mörgum lagabálkum og mjög ólíkar innbyrðis.

við að bæta rekstrarskilyrði íslenskrar ferðaþjónustu. Samhliða frumvarpinu verða gerðar breytingar á reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem taka mið af hluta tillagna OECD og eru ýmist að öllu leyti eða að hluta í samræmi við tillögur stofnunarinnar. Reglugerðarbreytingarnar fela m.a. í sér afnám úreltra og viðkvæmra forskriftarákvæða og staðla vegna gististarfsemi. Þá fela þær í sér brottfall ákvæða sem varða kröfur til opinberra gæðaúttekta sem og breytingar sem snúa m.a. að styttingu málsmeðferðartíma vegna umsókna tækifærisleyfa. Aðrar tillögur sem komu fram í skýrslu OECD kalla á frekari skoðun, undirbúning og nánara samráð milli atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, annarra ráðuneyta, hagsmunaaðila, sveitarfélaga og stjórnvalda.

en umrætt aldurstakmark tekur mið af áfengiskaupaaldri samkvæmt áfengislögum. Í því samhengi er málefnalegt að handhafar rekstrarleyfa sem fela í sér heimild til áfengisveitinga uppfylli aldursskilyrði til að kaupa áfengi samkvæmt áfengislögum. Hins vegar eiga sömu sjónarmið ekki við um annars konar rekstur sem fer fram á grundvelli laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Með hliðsjón af framangreindu og atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrár er þess vegna lagt til hér að rýmka aldursmörk umsækjanda eða forsvarsmanns hans vegna leyfa til veitingastaða og gististaða sem fela jafnframt ekki í sér heimild til áfengisveitinga. Lagt er til að aldursmörk í slíkum tilvikum miðist við lögræðisaldur eða 18 ár. Í öðru lagi er lagt til að lögbundinn frestur til að sækja um tækifærisleyfi verði felldur brott og þess í stað kveðið á um umsóknarfrest og málsmeðferðartíma í reglugerð. Viðburðir sem kalla á útgáfu tækifærisleyfa geta verið afar ólíkir að eðli og umfangi. Sú krafa í gildandi lögum að sótt sé um tækifærisleyfi með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara, án tillits til eðlis eða umfangs viðburðar, getur verið verulega íþyngjandi fyrir smærri rekstraraðila. Viðburðir sem kalla á útgáfu tækifærisleyfis geta eðli máls samkvæmt verið haldnir með stuttum fyrirvara. Þá þarf að veita rekstraraðilum eðlilegan og sanngjarnan tíma til að auglýsa og undirbúa viðburði í kjölfar þess að tækifærisleyfi hefur verið veitt. Með vísan til þessa er lagt til að ákvæði um lögbundinn umsóknarfrest verði einfaldlega afnumið úr lögum.

Þriðja breytingartillaga frumvarpsins snýr að gjaldi fyrir rekstrarleyfi veitinga- og gististaða sem heimila sölu áfengis. Í skýrslu OECD er m.a. vísað til þess að gjaldið samkvæmt gildandi lögum feli í sér óþarfa og órökstudda kostnaðarbyrði fyrir smærri fyrirtæki. Í samræmi við tillögur OECD er því lagt til að gjald vegna rekstrarleyfis veitinga- og gististaða sem heimilar sölu og/eða neyslu áfengis verði lækkað í því skyni að samræma betur raunverulegan umsýslukostnað við útgáfu slíkra leyfa. Samkvæmt gildandi lögum um aukatekjur ríkissjóðs er gjald fyrir rekstrarleyfi sem heimilar sölu áfengis allt að 6,5 sinnum hærra en gjald fyrir rekstrarleyfi án áfengisveitinga. Breytingarnar sem felast í frumvarpinu lækka þann mun verulega þannig að hann verður u.þ.b. tvöfaldur í stað þess að vera meira en sexfaldur. Rekstur vínveitingastaða er til þess fallinn að kalla á aukinn eftirlitslöggæslukostnað. Hins vegar er ljóst að það einskiptisgjald sem kveðið er á um í gildandi lögum getur ekki staðið undir þeim kostnaði sem hlýst af viðvarandi eftirliti lögreglu, enda er það eftirlit fjármagnað með sérstakri fjárveitingu til lögreglu af fjárlögum. Umrætt gjald felur því fremur í sér lítt dulda aðgangshindrun að þeim mörkuðum sem um ræðir sem nemur mismuni þess umsýslukostnaður sem hlýst af útgáfu leyfisins og fjárhæð gjaldsins. Með frumvarpinu er þess vegna lagt til að gjald fyrir útgáfu rekstrarleyfa verði lækkað verulega í þeim tilgangi að efla samkeppni og auðvelda nýjum aðilum að hefja rekstur veitinga- og gististarfsemi. Með hliðsjón af eftirlitskröfum er hins vegar talið málefnalegt að gjald vegna rekstrarleyfa sem fela í sér heimild til sölu áfengisveitinga verði áfram hærra en gjald vegna rekstrarleyfa án slíkra heimilda. Fjórða og síðasta breytingartillaga frumvarpsins varðar afnám þess skilyrðis að starfsstöð ökutækjaleigu skuli vera opin almenningi. Með breyttum viðskiptaháttum er talið rétt að falla frá umræddri kröfu, m.a. í því skyni að liðka enn frekar fyrir rafrænum viðskiptum og fjölbreyttari viðskiptaháttum. Skilyrði gildandi laga um fasta starfsstöð sem er opin almenningi getur verið sérstaklega íþyngjandi fyrir smærri ökutækjaleigur. Með því að afnema skilyrðin eru stigin fyrstu skref í að einfalda regluverk í tengslum við leyfisveitingar ökutækjaleiga. Umræddar breytingar eru til þess fallnar að auka fjölbreytni og nýsköpun og auðvelda nýjum rekstraraðilum að hefja starfsemi með minni yfirbyggingu og tilkostnaði. Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á fyrr í ræðu minni er frumvarp þetta einungis einn liður í áframhaldandi vinnu við að bæta rekstrarskilyrði íslenskrar ferðaþjónustu. Það hefur verið unnið í góðu samráði við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Samkeppniseftirlitið, sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu, Samgöngustofu og Ferðamálastofu. Frumvarpið hefur almennt í för með sér að aðgangshindrunum og íþyngjandi kvöðum á atvinnurekstur, sem ekki er talið að málefnaleg rök standi til að viðhalda í lögum,

þarna er verið að einfalda regluverk og koma til móts við þá sem standa í rekstri, eins og ráðherrann sagði, í í ferðamannabransanum og veitingabransanum og náttúrlega þá sem hafa hug á því að hefja slíka starfsemi. Þetta hljómar mjög vel og hleypir líka

einstaklingar, hvort sem þeir eru fleiri en einn eða tveir eða þrír, þá eru oft við regluverkið og allt í kringum umsóknir og umgengni

en það á eftir að koma í ljós. En eins og þetta blasir við mér svona við fyrsta lestur þá fagna ég frumvarpinu.

mikilvægt að við ræðum þau opið og við verðum að geta skipst á skoðunum. Það gagnast ekki umræðunni að jaðarsetja þá sem vilja stíga varlega til jarðar.

Það er ekki gott að missa samfélag í sundrungu og upplausn. Það er einmitt það sem við höfum verið að benda á og þess vegna þurfum við að vanda til verka. Við erum með þessu máli að taka upp stefnu í málaflokki sem aðrar þjóðir hafa viðurkennt að gangi ekki. Í Svíþjóð hefur myndast grundvöllur fyrir því að innflytjendamál verði stóra kosningamálið á næsta ári. Sumum Svíum finnst að þeir hafi orðið að gefa eftir ýmis gildi samfélagsins á sviði lífshátta og jafnréttis og samkvæmt fréttum frá Svíþjóð geta konur átt það á hættu að verða fyrir aðkasti.

Svíþjóð kom mjög vel út í könnuninni og stjórnin hrósaði sér og lét sem allt væri í lagi. En nú hefur Ríkisendurskoðun þar í landi sýnt að tuttugasti hver nemandi var látinn sleppa prófunum og það sem verra er að flest voru það börn innflytjenda. Það hefði gefið allt aðra mynd af skólanum ef þau hefðu verið með.

nú. Veltum fyrir okkur hverju er um að kenna. Getur verið að innflytjendur vilji ekki taka þátt í samfélaginu eða að samfélaginu hafi mistekist að standa vel að aðlögun innflytjenda? Við getum í það minnsta þakkað fyrir að þeir virðast vera að breyta um stefnu. Hugsanlega ætla þeir síðan að stíga varlega til jarðar og gera hlutina með sem bestum hætti. Það hefur verið rætt að farsælast sé að veita aðstoð sem næst heimilum fólks eða í öllu falli að sjá til þess að fólk komist heim til sín á ný. En sérstaklega skiptir það máli fyrir þá sem ekki komast heim til sín að vel sé staðið að því að þeir hafi tækifæri til að aðlagast menningunni í nýja landinu sem þeir ákveða að setjast að í. Það er nefnilega eitt að setja stefnu en það verður líka að vera innstæða fyrir stefnunni. Við höfum ekki enn fengið svokallaðar sviðsmyndir, hvernig hlutirnir geti litið út,

Er búið að skoða hvernig fólk muni velja búsetu? Getur verið að fleiri kjósi eitt sveitarfélag umfram annað? Er skólakerfið nægjanlega vel undirbúið? Við vitum að rúmlega 50% af ráðstöfunartekjum sveitarfélaga fara til skólamála. Er heilbrigðiskerfið undirbúið? Er stoðþjónusta í lagi? Er velferðarþjónusta tryggð? Samband íslenskra sveitarfélaga hefur nefnt að þetta allt sé alls ekki nógu skýrt.

Forseti. Við ræðum þetta mál dálítið opið og pössum að jaðarsetja engan. Ég velti því fyrir mér hvort samræmd móttaka flóttafólks og upplýsingaöflun

Tveir starfsmenn gera ekki mikið í þessu gríðarstóra verkefni. Ég fór yfir rannsókn í ræðum mínum í gær sem fjallar um innflytjendur, fólk sem er hér nú þegar, sinnir vinnu og sækir nám og er hluti af samfélaginu. Það kvartar yfir því að vera ekki hluti af samfélaginu. Og það að halda að aðeins tveir starfsmenn geti samræmt móttöku innflytjenda — það er á engan hátt nægilegt. Verkefnið er til eins árs. Ég velti fyrir mér hvað verður um það fólk sem verður búið að skjóta rótum eftir eitt ár. Gufar það bara upp? Sveitarfélögin eru nú þegar búin að ráða einn starfsmann, alla vega nokkur, til að sinna þessu hlutverki. Er það nægjanlegt? Ég vitnaði líka í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem segir að það sé skorið við nögl nú þegar það fjármagn sem kemur í þá samninga sem eru í gildi á milli félagsmálaráðuneytis og móttöku sveitarfélaga. Sambandið segir líka að það sé fyrirséð að útgjöld muni aukast.

ef við ætlum að taka á móti öllum, sem mér heyrist hv. þingmaður vera að leggja til, það væri best að gera það, þá þurfum við að geta staðið við það ef það er einhver stefna. Málið er að það er bara engin stefna. Byrjað er á að setja á stofn tilraunaverkefni til eins árs, setja tvo starfsmenn sem eiga að sinna því hlutverki og það er alveg gefið að það mun ekki ganga. Á sama tíma höfum við ekki hugmynd um hvert framtíðin mun leiða okkur.

að útgjöld muni aukast. Það er ástæðan fyrir því að ég kalla þetta aftur inn til nefndar vegna þess að mér þætti gott að vita hvað er ófyrirséður kostnaður,

Það þýðir ekki að setja verkefni niður og setja það samt ekki niður af því að þetta er kallað tilraun.

stjórnmálaflokkar og við Íslendingar í heild mörkum einhverja stefnu í þessum málaflokki sem er orðinn mjög ofarlega á baugi um allan hinn vestræna heim. Þannig hefur það verið á Íslandi að í þessum málaflokki hefur hreinlega ekki verið nein stefna. Menn hafa ekki tekið neina markvissa stefnu í málaflokknum heldur leikið þann leik að vona það besta, vona að við fáum ekki holskeflu hælisleitenda hingað, sem síðan breyttist á skammri stundu 2015, þegar við fengum yfir okkur svona sýnishorn af þeirri holskeflu sem þá gekk yfir Evrópu. Hver voru viðbrögðin? Viðbrögð voru auðvitað fálmkennd. Það átti að reyna að bjarga þessu fyrir horn með einhverjum ráðum því að hér fylltist auðvitað allt þó að fjöldinn hafi ekki verið neitt gífurlegur miðað við hvað önnur lönd hafa þurft að glíma við í þessum efnum. En þetta er árangurinn af þessu stefnuleysi. Kerfið okkar, sem er auðvitað lítið, springur við lítið álag. Við verðum að fara að girða okkur í brók í þessum málum vegna þess að það er ekkert sjálfgefið að hingað komi

til umheimsins að þar sé afgreiðsla umsókna bæði hraðari og skilvirkari en hún hefur verið hér á landi. Við þurfum að taka upp þá stefnu og senda þau skilaboð út í heiminn að hér sé afgreiðslan hröð og skilvirk og við tökum á móti þeim flóttamönnum sem okkur ber að sjálfsögðu, með tilliti til alþjóðlegra samninga eins og við Sameinuðu þjóðirnar um kvótaflóttamenn,

og alls kyns furðulegar uppákomur hafa orðið hér í kerfinu þegar menn hafa ekki vitað hvernig þeir eiga að taka á því og einstök mál hafa ratað í fréttir og valdið usla í samfélaginu því að auðvitað vill enginn í raun vera

í að sinna tilhæfulausum umsóknum um alþjóðlega vernd. Það er auðvitað ekki boðlegt. Og alls ekki, eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir, að senda þau skilaboð út í heim að við séum með það opið kerfi að við gætum lent í því að fá þúsundir eða tugþúsundir hælisleitenda sem finnst upplagt að koma hingað vegna þess að hér fái þeir betri þjónustu

sem hún tók ekki þátt í, sem hún sat ekki undir og ásakaði okkur Miðflokksfólkið um að sá fræjum ótta.

vita að þar hefur eingöngu verið rætt um þær staðreyndir sem við þekkjum, þær áhyggjur sem við höfum og ekki hefur verið gerð tilraun til að flækja þetta mál eða flækja málefni hælisleitenda eða þeirra sem leita að alþjóðlegri vernd inn í heim ótta eða nokkurs annars.

Að þessu sögðu þá hefur þessi umræða verið gagnleg. Hún hefur byggst á staðreyndum. Hún hefur byggst á því sem við vitum um nágrannalöndin og hún hefur byggst á því sem við vitum um hugsanlega þróun hér. Hún hefur byggst á því að við vitum ekki hvað það frumvarp sem hér er til umræðu mun kosta.

vakti, þ.e. að samþykkja ekki mál sem við vitum ekki hvað kemur til með að kosta.

Þá getum við lagt mat á það hversu skynsamlegt eða ekki þetta mál er, hversu gæfulegt eða ekki það er, þegar við höfum allar staðreyndir málsins á borðinu. Það er það sem við höfum alltaf kappkostað, Miðflokksfólkið, að taka vandaðar ákvarðanir að lokinni ítarlegri umræðu um flókin mál sem krefjast úrlausnar.

málið fer aftur til nefndar, sem ég tel mjög mikilvægt og gott að sé gert, eru fjármálin sem lúta að þessu frumvarpi. Það er mjög mikilvægt að farið verði vandlega yfir það

að senda þau skilaboð út að þjónustan verði sú sama fyrir kvótaflóttamenn og hælisleitendur og það er grundvallarbreyting. Það er rétt að koma því á framfæri.

þeir sem eru á faraldsfæti hvað þetta varðar fá þær fregnir fljótt að hér sé veitt betri þjónusta en áður. Það mun þýða aukinn fjölda umsókna.

að sambandið vekur sérstaklega athygli hennar, eins og segir í umsögninni, á því að verkefni sem tengjast þessu samræmda móttökukerfi flóttafólks, sem verið er að leggja til með þessu frumvarpi, eru verulega vanfjármögnuð

fjármunirnir liggja ekki fyrir. Það er náttúrlega ekki hægt og það er ábyrgðarhluti að koma með frumvarp sem er ekki fjármagnað

ég gerði ekki athugasemdir við breytt hlutverk Fjölmenningarseturs. Það er í sjálfu sér að gera ágæta hluti. Þessi stofnun á að vera tengiliður milli flóttafólks, sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar.

það er bara einu sinni þannig að menn vita nákvæmlega hvar besta þjónustan er. Þegar verið er að draga úr þjónustunni og herða reglurnar í nágrannalöndunum okkar eins og í Svíþjóð og Noregi og Danmörku, sem við höfum rakið í okkar ræðum,

Ísland veitir bestu þjónustuna í Evrópu hvað varðar þjónustu við hælisleitendur. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að þetta muni fela í sér

Engin gagnrýnin umræða fór fram um það. Ég flutti hér breytingartillögu um að þessi greiðsla kæmi ekki til framkvæmda vegna þess að það væri fækkun á umsóknum hælisleitenda á síðasta ári vegna veirufaraldursins.

hvernig eigi að fjármagna þetta, þetta sé bara fyrst og fremst fyrir Fjölmenningarsetur, að það verður þá bara kallað eftir aukafjárveitingu. Ef það koma hér 2.000 manns í viðbót vegna þess að við erum búin að auka þjónustuna þá verður bara kallað eftir aukafjárveitingum og þær verða samþykktar hér eins og ekkert sé. Svona hefur þetta verið. Það vantar alla gagnrýna hugsun og umræðu í þennan málaflokk þegar kemur að fjárútlátum. Auk þess, og við þekkjum það, hv. þingmaður, er verið að misnota þetta kerfi.

Ég fagna því þó að nú er ljóst að málið verður tekið til nefndar milli umræðna, eftir því hefur einn nefndarmaður óskað. Vonandi gefst tækifæri til þess að fara betur ofan í þá liði sem við höfum fjallað hér um, Miðflokksmenn, og haft áhyggjur af.

Þegar þar var varað við þessari þróun voru haldnar svipaðar ræður af andstæðingum þeirra og við höfum heyrt óminn af hér.

að ástandið yrði eins og það er í dag í löndum eins og Danmörku og Svíþjóð, og í fleiri löndum, ef sú stefna sem þar hafði verið viðhöfð myndi halda óbreytt áfram.

leyfi ég mér að segja, líkt og Danir hafa verið að boða undanfarið. Það er svolítið sérstakt, herra forseti, að íslensk stjórnvöld, íslenskir stjórnmálamenn, skuli ekki vilja læra af þessu, skuli ekki vilja viðurkenna hvernig málin hafa þróast í þessum löndum, stingi hausnum í sandinn og láti sem þau sjái ekki þessa þróun og vilji í rauninni bjóða upp á hana hér líka. Við eigum að sjálfsögðu að nýta okkur þessa reynslu til að koma hér á skýrum og ákveðnari reglum sem koma í veg fyrir að við förum sömu leið með okkar þjóðfélag og samfélag. Það þýðir ekki

Það er nú þannig og við verðum að viðurkenna það að við þurfum líka á því að halda, Íslendingar, að hingað komi fólk sem vill setjast hér að og vinna og gerast íslenskir borgarar, ekki erum við það mörg. En þegar kemur að hælisleitendamálunum, þegar kemur að

ég lýsti hér eftir heimsókn og reynslu mína frá því að heimsækja flóttamannabúðir vildu allir sem ég ræddi við helst vera sem næst sínum heimilum og komast til sín heima aftur. Það er kannski það sem við sáum núna nýverið að Danir eru að boða, eða stjórnmálamenn þar alla vega, að senda fólk aftur til síns heima. Í það minnsta, herra forseti, vil ég segja það svona í blálokin að ég fagna því að málið verði tekið aftur fyrir í nefndinni. Ég fagna því og vona svo sannarlega að þá verði varpað ljósi á þessar spurningar sem við Miðflokksmenn höfum lagt fram í þessari umræðu. Ég held að það sé líka mikilvægt að við höldum umræðunni áfram. Hún á að halda áfram, bæði hér á þingi og úti í samfélaginu. Við eigum að þora að ræða þessi mál. Þau geta verið viðkvæm fyrir margra hluta sakir hins vegar ekki að vera hrædd við að ræða og horfa á reynsluna og staðreyndirnar sem tala sínu máli í öðrum ríkjum. Af því eigum við að taka mið í okkar nálgun á næstu árum.

Herra forseti. Við ræðum hér mál sem að nafninu til er ríkisstjórnarmál. Það vekur þess vegna furðu að stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar hafa mjög veigrað sér við að tala fyrir þessu máli. Aðeins einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur haldið ræðu í þessari umræðu og raunar frá því að málið var lagt fram fyrst. Einn þingmaður, hv. þm. Brynjar Níelsson, og hann gaf þessu máli ekki háa einkunn. Hann sagði kerfið ónýtt og óttaðist að stjórnmálamenn

Enginn þingmaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hefur komið hér í ræðustól til að tala fyrir þessu máli. Að vísu hefur einn hv. þingmaður Vinstri grænna blandað sér í umræðuna með skeytasendingum á Facebook þar sem hann, verandi í prófkjörsslag í annað sinn fyrir þessar kosningar, sá tækifæri á að vekja á sér athygli með því að kalla umræðuna um þetta mál málþóf, umræðu sem hv. þingmaður lagði þó ekki í að taka þátt í sjálfur. Að vísu hafa tveir þingmenn Framsóknarflokksins tekið þátt í þessari umræðu en þeir gætu ekki verið færri því annars vegar var það ráðherrann sem lagði málið fram og hins vegar framsögumaður málsins eftir meðferð í nefnd. Stuðningur við þetta mál hefur fyrst og fremst komið úr röðum Pírata. Þetta er Píratamál í eðli sínu, enda hið skrýtnasta mál. En þingmenn stjórnarflokkanna hafa ekki treyst sér í umræðu um málið. Kannski er það ekki svo undarlegt vegna þess að þetta er jaðarmál í norrænum stjórnmálum, í rauninni yst á jaðrinum, gengur þvert gegn því sem aðrar norrænar þjóðir eru að gera. Í Danmörku er samstaða um að fara í þveröfuga átt, alveg frá hægri og langt til vinstri, fram yfir sósíaldemókrata og jafnaðarmenn sem reyndar leiða núna umræðuna um mikilvægi þess að hverfa af þeirri braut sem er boðuð í þessu máli ríkisstjórnar Íslands. Í Svíþjóð hefur orðið söguleg samstaða flokka frá miðju til hægri um að hverfa af þeirri braut sem Svíar hafa verið á í þessum sömu málum. Í Noregi gera menn sér grein fyrir þessu líka og ekki skortir umræðu í Finnlandi. Meira að segja forsætisráðherra Svíþjóðar hefur viðurkennt að það gangi ekki lengur að haga málum með þeim hætti sem gert hefur verið. En hér leggur ríkisstjórn Íslands fram jaðarmál sem er til þess fallið að auka á þann vanda sem ekki hefur tekist að leysa, sem ríkisstjórnin hefur greinilega gefist upp á. Mál sem fjallar um eitt stærsta viðfangsefni samtímans, flóttamannavandann, og spurninguna um hvernig sé best að koma til móts við fólk á flótta, hjálpa þeim mest sem þurfa mest á hjálpinni að halda. Þetta mál bregst ekki aðeins í því efni heldur heldur felast í því svik við fólkið sem við ættum að hjálpa, rétt eins og danskir jafnaðarmenn skýrðu það í stefnu sinni sem ég vitnaði í í síðustu ræðu minni.

spurning hvernig hlutirnir eru orðaðir en ég ætla að leyfa mér að segja það hér skýrt: Við fylgjum stefnu í þessum málaflokki. Sú stefna lýsir sér í því að hér eru opin landamæri

Við fylgjum núna þeirri stefnu sem þau lýsa sem mistökum og þau leitast við núna með hvers kyns aðgerðum að bæta skaðann á sínu samfélagi sem hefur orðið.

Það hefur verið eins konar talbann, þagnarskylda, en nú hefur það ástand verið rofið. Það verður ekki neitt talbann hér framar og það verður engin þagnarskylda hér framar. Þessi mál verður að ræða og upphátt og í ljósi staðreynda. Það eru auðvitað mjög margar hliðar á þessu máli, ein er fjárhagsleg, önnur snýr að velferðarkerfinu og svo mætti áfram telja. Auðvitað gerir enginn ráð fyrir neinu í þessum efnum af hálfu Vinstri grænna en hinir tveir flokkarnir í ríkisstjórninni standa að málum með því að ganga mjög hart fram í að fylgja

hljóðar hún svo: „Með samræmdu móttökukerfi er unnið að því að tryggja flóttafólki jafna þjónustu óháð því hvernig það kemur til landsins …“. Hér er verið að senda út í heim alveg skýr skilaboð. Landamærin eru opin og hér eru í boði kostakjör. Þetta gengur þvert á það sem Danir eru að gera. Þar liggur fyrir frumvarp um heimild til að flytja hælisleitendur í móttökustöð utan Evrópu og í því felast þau skilaboð til þeirra sem eru að sækja um hæli á efnahagslegum forsendum eða til að leita eftir betri lífskjörum að þeir geti sparað sér það. En það er líka verið að segja við

í hælisleitendamóttökustöð í Afríku. Nú hefur verið

Helsta ástæðan fyrir því að við gengum í Schengen-samstarfið á sínum tíma var að við fengjum þá upplýsingar og gætum haft samvinnu við lögregluyfirvöld innan ríkjahópsins.

í framhaldinu. Það er kominn tími til þess. Innan úr lögreglunni heyrist það auðvitað, og það kom fram í Kompásþætti nýverið, að þetta er mjög mikil vá, enda var það niðurstaða greiningardeildarinnar í síðustu skýrslu

Og hvað gerum við? Við fljótum sofandi að feigðarósi. Lögreglumönnum fækkar, þeim er ekki fjölgað. Farið er í einhver átaksverkefni, settir tveir, þrír menn hingað og þangað inn í kerfið en engin alvöru viðbrögð. Ég hlakka mikið til að sjá þessa skýrslu og vona innilega að

Þegar frá var horfið var ég að vísa í stefnu danskra jafnaðarmanna og

Við erum að vanrækja skyldur okkar gagnvart öðru fólki ef við látum núverandi kerfi halda áfram. Það er kerfið sem íslenska ríkisstjórnin færir sig nú inn í. Og hvers vegna er það? Það er ekki hvað síst vegna þess að misnotkun kerfisins,

Það var nefnt hér að ríkislögreglustjóri hefði varað við því í mikilli skýrslu að hælisleitendakerfið á Íslandi væri misnotað af erlendum glæpagengjum. Það liggur fyrir.

að beita íslenska kerfinu til að senda fólk til Íslands, til að fá fólk til að leita viðskipta við, ef það er rétta orðið, þessi stórhættulegu gengi og leyfa þeim að beina för fólks hingað til lands. Það er kjarninn í stefnu danskra jafnaðarmanna.

og þar sem lönd Evrópu, ef svo má segja, keppast um að vera minnst aðlaðandi áfangastaðurinn, nema Ísland sem virðist ætla að keppast um að verða mest aðlaðandi áfangastaðurinn, enda var þjónustan hér fyrir þetta frumvarp

Það er lýsandi fyrir þetta mál og skort á rökum fyrir innleiðingu þess að þeir sem hafa komið hingað til að verja málið hafa ekki talað um raunveruleg áhrif þess. Þeir hafa ekki einu sinni talað um raunverulegt markmið og þó er markmiðið skýrt; að samræma þá þjónustu sem fólk fær, óháð því hvernig það kemur til landsins, hvort sem því er boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem kvótaflóttamönnum, hafandi farið í gegnum löglegt, öruggt kerfi eða komið hingað ólöglega, stundum á vegum hættulegra glæpagengja. Það er markmiðið með þessu að það sé jafngilt með hvaða hætti menn koma. Það markmið er 180 gráður frá markmiði stjórnvalda í Danmörku þar sem forsætisráðherrann segir nú: Markmiðið er að enginn mæti til Danmerkur sem hælisleitandi. Við munum taka við flóttamönnum en við viljum hafa stjórn á því hverjum er boðið til landsins og við viljum hvetja fólk til að nýta sér öruggu leiðina, lögmætu leiðina, og þá þá hefur það tækifæri á því að koma til Danmerkur. Hér er farin þveröfug leið. Herra forseti. Ég geri mér grein fyrir því að hæstv. forseti vill

Þetta mál fjallar ekki um neitt af því sem hv. þingmaður og aðrir í hans flokki hafa verið að tala um hér í marga, marga klukkutíma. Þeir eru að drepa málinu á dreif. Þetta er algjört rugl.

Þessi umræða hingað til hefur kostað ríkissjóð meira, hreinlega vegna þess hversu langan tíma hún hefur tekið, vegna þess að þetta málþóf hefur staðið yfir.

sýnishorn af málflutningi þeirra sem hafa komið upp til að styðja þetta mál, sem hafa reyndar í langflestum tilvikum verið úr flokki Pírata eins og hv. þingmaður. Það er einfaldlega fullyrt að þetta kosti bara 23 milljónir, kostnaðurinn sé eingöngu ráðning tveggja starfsmanna og litið algerlega fram hjá þeim gríðarlegu áhrifum sem þessi stefnubreyting muni hafa. íslenskra sveitarfélaga benda hins vegar á að þetta sé ófjármagnað. Enda er það augljóst, herra forseti, að þegar ráðist er í grundvallarbreytingu sem gengur þvert á stefnu annarra Norðurlanda, þrátt fyrir að Ísland sé þegar komið með sexfalt fleiri hælisumsóknir en Noregur og Danmörk eftir fyrri skilaboð íslenskra stjórnvalda út í heim, þá mun það hafa áhrif á þann fjölda sem sækir um hér, þegar verið er að lögleiða það að þeir sem koma hingað, jafnvel ólöglega, jafnvel á vegum glæpagengja, eigi rétt á allri sömu þjónustu og þeir sem fara í gegnum hið lögformlega kerfi og er boðið til landsins. Ég læt vera að gera athugasemd við

Herra forseti. Það er margt ósagt í þessu máli. Ég var rétt byrjaður að rekja þróunina á Norðurlöndum, þá reynslu sem norrænu þjóðirnar hafa og það sem við gætum lært af þeirri stefnubreytingu sem þar hefur orðið. Og ég var varla byrjaður að rekja eðli þessara mála sem mér þætti eðlilegt að líta til þegar verið er að ráðast í svo mikla stefnubreytingu í máli sem hefur verið eitt stærsta, líklega stærsta, pólitíska viðfangsefnið á Norðurlöndum undanfarin ár. En menn vilja afgreiða það hér helst án umræðu og án þátttöku þingmanna stjórnarliðsins eins og kostur er. Kjarni málsins er sá að hér er verið að ráðast í breytingar sem ganga þvert á það sem við sjáum í öðrum löndum og það mun hafa mjög veruleg áhrif á Íslandi. Það mun hafa mjög veruleg áhrif til framtíðar. Þegar um svo stórt og mikilvægt mál er að ræða þá sætir það furðu, herra forseti, að menn skuli ekki hafa undirbúið málið betur, það er reyndar lagt fram í annað sinn,

undanfarin ár. En nú skilst mér að til standi að reyna að gera einhverja bragarbót á því í nefndarvinnu og í trausti þess að sú verði raunin geri ég ráð fyrir að það sé óhætt, herra forseti, að bíða með ýmis þau rök sem ég átti eftir að koma með í þessa umræðu þar til að sú vinna hefur farið fram. Það geri ég í trausti þess að sú vinna verði unnin af heilindum með það að markmiði að komast að því hvað er raunverulega rétt, hver raunveruleg áhrif eru, fremur en að búa til einhverjar reyksprengjur eða rakalausar ástæður fyrir því að keyra málið áfram með þeim hætti sem gert hefur verið.

hljótum að vilja líta svo á að hægt sé að treysta þinginu til að vinna svona stór mál almennilega.

Nú er það mér að meinalausu að við fáum að njóta nokkurra mínútna í viðbót af hugviti hv. þingmanns, en þetta er á skjön við það sem ég hef þekkt af þingi hingað til og hef verið hér frá 2013, mínus eitt ár, milli 2016 og 2017.

reglum og venjum hér þegar kemur að fundarhaldi í þinginu vegna þess að ef þetta er leyfilegt þá verð ég að segja að það breytir svolítið miklu um hvernig við getum búist við því að umræður hér þróist í framtíðinni. Mér finnst það svolítið mikilvægt upp á framtíðina að gera.

verð með virðisaukaskatti vegna þess að fyrirkomulag við húsbyggingar hefur að mestu leyti færst frá einstaklingsframtaki til byggingarfyrirtækja. Fyrirtækin búa við

Bendir ráðuneytið á að utan þeirra reglna fáist virðisaukaskattur vegna byggingar, endurbóta eða viðhalds íbúðarhúsnæðis eða annarra mannvirkja hvorki frádreginn sem innskattur né endurgreiddur sérstaklega og nemi að því frátöldu hátt í 20% alls byggingarkostnaðar. Þá segir: „Breytingar „Breytingar á skatthlutfalli eða endurgreiðsluhlutfalli virðisaukaskatts hafa því vissulega áhrif á byggingarkostnað og þar með vísitölu byggingarkostnaðar en í því sambandi skal bent á að samkvæmt athugasemdum við 2. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 42/1987 var byggingarvísitölunni ætlað að sýna breytingar byggingarkostnaðar frá einum tíma til annars fremur en að vera mælikvarði á meðalbyggingarkostnaði í landinu á hverjum tíma.“ Ráðuneytið telur þó ekki tilefni til að gera athugasemdir við ákvæði frumvarpsins og þau meginatriði málsins sem gefa tilefni til þeirra.

með þeirri breytingu sem stendur í skjalinu. Smári McCarthy og Oddný G. Harðardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir nefndarálitið skrifa Óli Björn Kárason, formaður,

Það eru til stefnur í einstaka málaflokkum, atvinnugreinum og þess háttar, en ekki kannski stefna sem fjallar um iðnað á Íslandi til lengri tíma og hvernig við viljum hafa hann og hvaða markmiðum við viljum ná með þeirri stefnu. Þess vegna heitir málið einnig sjálfbær iðnaðarstefna

Í meðferð nefndarinnar komu þrjár umsagnir og voru þær allar jákvæðar. Mér þykir þó við hæfi að nefna sérstaklega eina sem er frá BSRB. Þau lögðu til að mótuð yrði víðtækari stefna þar sem tengd væru saman atvinnumál, nýsköpun og menntamál, þar á meðal stefna í iðnaði og ferðaþjónustu. Þetta var skoðað aðeins af þeim sem

ósk nefndarinnar að litið verði til þessa við gerð stefnunnar. Það er í sjálfu sér ekki frá miklu fleiru að segja sem ekki kemur fram í nefndarálitinu. það rita sá sem hér stendur, Helgi Hrafn Gunnarsson, og hv. þingmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Haraldur Benediktsson, Njáll Trausti Friðbertsson og María Hjálmarsdóttir.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar í þessu máli sem varðar Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi.

sem ætlað er að efla samvinnu lögreglu og dómsyfirvalda aðildarríkjanna í sakamálum, efla notkun upplýsingakerfisins á landamærum við landamæraeftirlit og styrkja stefnu Evrópusambandsins um endursendingu um endursendingu ríkisborgara þriðju ríkja sem dvelja ólöglega á Schengen-svæðinu. Málið fékk allnokkra umfjöllun í nefndinni og við fengum til okkar umsagnir og gesti á fundi nefndarinnar og veltum nokkrum atriðum fyrir okkur eins og getið er um í nefndaráliti. leggjum til allnokkrar breytingartillögur sem þó eru fyrst og fremst tæknilegar en hafa ekki í för með sér miklar efnislegar breytingar á málinu sem slíku. Ef ég má, hæstv. forseti, vísa örlítið í nefndarálitið þá fjöllum við um nokkra aðskilda þætti sérstaklega, þar á meðal um starfsemi SIRENE-skrifstofunnar, sem er miðlæg upplýsinga- og þjónustumiðstöð, og fjöllum nokkuð um fyrirkomulag við sólarhringsvöktun sem gerð er krafa um samkvæmt þeim alþjóðlega samningi sem hér liggur til grundvallar. Hér á landi hefur sá háttur verið hafður á að undanförnu að alþjóðadeild hefur með höndum vöktun og gegnir hlutverki SIRENE-skrifstofu, en til að sinna sólarhringsvöktun þá er um það að ræða að að fjarskiptamiðstöð lögreglunnar veitir þjónustu á þeim tíma þegar alþjóðadeild er ekki opin. Við í nefndinni fjölluðum nokkuð um þetta og spurðum þá aðila sem hafa framkvæmdina með höndum um hvernig reynslan væri af þessu og niðurstaða nefndarinnar er á þá leið að núverandi fyrirkomulag tryggi það að SIRENE-skrifstofan og sú þjónusta sem henni fylgir sé fyrir hendi allan sólarhringinn eins og gerð er krafa um. Við bætum hins vegar við í nefndarálitinu, með leyfi forseta, texta sem hljóðar svo: „Það liggur hins vegar fyrir að með tilkomu nýrra upplýsingakerfa sem nú eru í þróun aukast uppflettingar einnig í Schengen-upplýsingakerfinu. Þau fela óhjákvæmilega í sér fleiri smelli og aðgerðir í kjölfarið en umfang þeirra verkefna getur mögulega leitt til breytinga á núgildandi fyrirkomulagi alþjóðadeildar og fjarskiptamiðstöðvar.“ Þessu vildum við halda til haga vegna þess að þetta atriði fékk töluverða umfjöllun hjá okkur. Sem sagt, þó að við teljum að það sé hægt að uppfylla skyldur okkar með núverandi fyrirkomulagi, þá getur það komið til endurskoðunar í ljósi þess hvernig álag og verkefni þróast. Í annan stað fjöllum við um brottvísun og brottför af frjálsum vilja. Við

eftir að ákvörðun um brottvísun hefur verið tekin þannig að viðkomandi einstaklingur fái tækifæri til að yfirgefa Schengen-svæðið án þess að fá endurkomubann. Við teljum að það sé þörf á að samræma reglur um þetta og tökum fram að fyrirhugað sé að bregðast við framangreindu, þ.e. ákveðinni mismunun milli mismunandi tilvika, með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um útlendinga sem liggur fyrir hjá nefndinni. Við áréttum að þetta atriði verði skoðað þar í því samhengi. Við fjölluðum líka um skilgreiningu á sjálfviljugri brottför.

Í skilgreiningu frumvarpsins er gert ráð fyrir að sjálfviljug heimför sé án aðkomu lögreglu og Útlendingastofnunar en í framkvæmd geta umsækjendur um alþjóðlega vernd sótt um aðstoð Alþjóðlegu fólksflutningastofnunarinnar

Meiri hlutinn tekur undir framangreint og leggur til breytingar þess efnis. Þá hefur hugtakið „sjálfviljug brottför“ verið notað nokkuð í orðræðu en einnig „sjálfviljug heimför“ en hins vegar leggur meiri hlutinn til að í stað þess verði notað hugtakið „brottför af frjálsum vilja“, (e. voluntary return) sem er í samræmi við íslenska þýðingu á framangreindri tilskipun. Þá eru lagðar til breytingar á hugtakanotkun í öðrum ákvæðum til samræmis við framangreint.“

aðrar tæknilegar breytingar og lagfæringar sem getið er um á sérstöku þingskjali. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri, hæstv. forseti. Schengen-upplýsingakerfið hefur reynst afar mikilvægt við framkvæmd löggæslumála hér á landi og með því að innleiða þetta með þessari löggjöf erum við að tryggja að Ísland geti áfram nýtt sér kosti þessa kerfis og að lagaumhverfið hér sé í samræmi við lagaumhverfi í nágrannalöndunum sem er forsenda þess að þetta alþjóðlega samstarf geti gengið snurðulaust fyrir sig.

ef hætta er á að farsóttir berist til eða frá Íslandi og almannaheilbrigði krefst, að kveða á um tímabundnar skyldur flugrekenda í reglugerð til að krefja farþega um að framvísa nánar tilgreindu vottorði eða staðfestingu um heilbrigði

Það voru spurningar um hvort þetta ákvæði stæðist í ljósi

og raunar fleiri álit lögfræðinga með því að hafa samband við þrjú ráðuneyti og í umræðum við lögfræðinga á nefndasviði. Það er ljóst að fyrir nefndinni hafa komið fram mjög ólík sjónarmið um framangreint álitaefni. Það er ekki fyrir að fara fordæmi í dómaframkvæmd um hvernig túlka beri ákvæðið og

Þrátt fyrir það hefur ekki verið talið að ákvæðið standi í vegi fyrir eðlilegum reglum um komur og brottfarir í ferðum milli landa, svo sem um skyldu til að framvísa vegabréfi, enda þótt þær kunni í einhverjum mæli að takmarka möguleika íslensks ríkisborgara á að ferðast til heimaríkis síns.

Almennt hefur verið talið að slík nauðsyn geti m.a. tekið til þess að varna útbreiðslu farsóttar. Það er rétt að taka það fram að í þessu tilviki eru það bæði reglur IATA, alþjóðasamtaka flugrekenda,

En í raun og veru er það starfsmaður við innritun sem gerir það, ef drukkin persóna kemur að því afgreiðsluborði er henni t.d. meinaður aðgangur. Í þessu tilviki sem við erum að ræða hér um er auðvitað íslenskur löggjafi að leggja þessar skyldur á alla flugrekendur.

Löggjafinn gæti enda að meginreglum stjórnskipunarréttar um meðalhóf og grundvalli ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum við setningu slíkra reglna.

náð.“ Það er auðvitað hægt að deila um málefnaleg sjónarmið eða lögmæti þessa tilgangs að baki afstöðu meiri hlutans búa þau sjónarmið að brýnt sé að takmarka komu farþega sem eru smitaðir af Covid-19 og þar með draga úr líkum á því að smit berist inn í samfélagið gegnum landamærin með tilheyrandi heilsufarslegum og efnahagslegum afleiðingum. Slíkar ráðstafanir eru að auki til þess fallnar að minnka álag á landamærum við skimun farþega en að óbreyttu er fyrirséð að með aukinni flugumferð verði miklar tafir á afgreiðslu komufarþega á Keflavíkurflugvelli með tilheyrandi hættu á stórum hópamyndunum og enn aukinni smithættu. Það er sem sagt verið að gera því skóna að tvöföld skoðun á vottorðum, ein við brottför erlendis og svo aftur við komu hingað til lands, sé besta leiðin í þessum efnum þannig að þetta eru málefnaleg rök og sjónarmið.

Telja verður að íslenskir ríkisborgarar eigi, með sama hætti og aðrir ferðamenn, hægt um vik með að útvega sér slíkt vottorð þótt það kunni að valda einhverjum töfum á heimferð. Líkt og framar greinir telur meiri hlutinn að orðalag 2. mgr.

og leiðir af reglum stjórnvalda um komur til landsins verður ekki eitt og sér talið fela í sér brot gegn stjórnarskrárákvæðinu.“ Svo segir hér aðeins seinna: „Í heimild ráðherra til að ganga skemmra

Séu aðstæður íslensks ríkisborgara sem staddur er erlendis með þeim hætti að hann geti ekki orðið sér úti um tilskilið vottorð verður að meta á málefnalegum grundvelli hvort önnur gögn geti verið því jafngild. Kemur þannig til greina

eigi þess ávallt kost að komast til landsins.“ Ég bæti því hér við frá eigin brjósti að það þýðir ekki að sú heimkoma geti orðið tafarlaus.

Reynslan hefur sýnt að einungis þarf eitt smit til að hrinda af stað hópsýkingu eða jafnvel nýrri bylgju smita í samfélaginu. Telur meiri hlutinn þannig að ekki séu málefnaleg rök til að mismuna farþegum á grundvelli ríkisfangs með tilliti til frumvarpsins.“

tímabundnar skyldur og þarna er verið að bregðast við athugasemdum um að ákvæði frumvarpsins hefði gildistíma til 31. desember 2022 en engin mörk væru sett á gildistíma reglugerðar ráðherra sem honum væri heimilt að setja samkvæmt því. Þetta voru sem sagt upplýsingar eða athugasemdir sem við fengum.

Nánari efnisleg skoðun vottorða fer fram á landamærum í samræmi við reglugerðir sem settar eru á grunni sóttvarnalaga og laga um loftferðir og leiðbeiningar sóttvarnalæknis. Það er sem sagt með öðrum orðum nóg að orðið „tilskilið“ standi en „viðurkennt“ verði fellt burt. Að lokum um skyldu til að flytja farþega til baka og sektarheimild sem því fylgir.

Það er ljóst af orðalagi ákvæðisins að heimildin nær einungis til þess að vísa úr landi útlendingi sem ekki er búsettur hér á landi. Því er óheimilt að vísa úr landi íslenskum ríkisborgurum sem og einstaklingum með dvalarleyfi hér á landi samkvæmt ákvæðinu.

Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að afar íþyngjandi væri fyrir flugrekanda sem sinnt hefur skyldu sinni samkvæmt a-lið 1. mgr., sem ég fór hér með áðan, til að kanna hvort farþegi er með tilskilið vottorð að vera gert að flytja farþega til baka til brottfararstaðar

einstök brot vegna sérhvers farþega. Þannig hljóðar þetta nefndarálit með nokkrum skýringum frá mér. Þessar

1. gr. frumvarpsins stæðist stjórnarskrá. Ekki var heldur einhugur meðal nefndarfólks sem endurspeglast t.d. í því að þótt öll nefndin, að Pírötum frátöldum, hafi lagt frumvarpið fram þá eru það aðeins fulltrúar stjórnarflokkanna sem standa að nefndaráliti vegna þess að enn hangir inni b-liður frumvarpsins sem áhöld eru um hvort standist stjórnarskrá. Í nefndarálitinu er þetta orðað þannig að ekki sé fyrir að fara fordæmi í dómaframkvæmd um hvernig beri að túlka ákvæðið í því ljósi sem hér er til skoðunar. Mig langar að biðja hv. þingmann að hjálpa mér að þýða þetta á mannamál. Þýðir þetta að meiri hlutinn sé ekki 100% viss á því hvort þetta ákvæði standist stjórnarskrá

Síðan tökum við ábyrgð á því ef um verður að ræða óeiningu sem smitast út í samfélagið og þetta lendir þá fyrir dómstólum,

Sá sem komst næst því spurði einfaldlega hvort væri yfir höfuð þörf á þessu í ljósi þeirra breytinga sem væru orðnar á sóttvarnalögum. Við erum ekki að munnhöggvast við andstæða póla í fræðaheiminum heldur

málsmeðferð. Ef menn halda að íslensk lög séu svo vatnsþétt að það komi aldrei neitt af þessu tagi upp, þá þeir um það. En það er einfaldlega þannig að íslenskt samfélag krefst þess að sóttvarnaaðgerðir séu í lagi og alls ekki þannig, eins og þingmaðurinn sagði, að það sé breytt viðhorf innan

Virðulegi forseti. Þetta þingmál er um margt athyglivert.

Við ræddum við fleiri lögfræðinga og þeir höfðu ýmsar skoðanir en flestir voru á því að almannaheill gerði það að verkum að þessi tiltekna málsgrein stjórnarskrárinnar væri ekki svo fortakslaus að það væri hægt að flytja sýktan mann til Íslands bara af því hann væri íslenskur ríkisborgari.

Forseti. Ég vil benda framsögumanni málsins á — nefndin flytur þetta mál og hann er framsögumaður nefndarinnar í málinu — að það sem hann er að biðja Alþingi um að gera núna á lokastigum í þessum faraldri er að heimila með lögum, sem eru alveg líkur á að verði dæmd ólög fyrir dómstólum, að setja